neću ta imena da pomenem koje je citirao Marković, ali, kolega Markoviću, sva ta imena će danas, sutra, u budućnosti ostati u narodu kao parametar i primer dokle mržnja pojedinih ljudi može da otvori bestidnost izražavanja i vređanja predsednika i političkih protivnika. Tako da će oni da ostanu obeleženi u savremenoj istoriji Srbije kao loš primer kako ne treba da se čovek ponaša i kako ne treba da vređa drugog i da iskazuje mržnju prema drugome ko ispravno radi.Mi danas raspravljamo o setu zakona vezanih za obrazovanje. Ja sam se kao kolega Laketić prisetio ovde kada je sadašnji predsednik Vučić, a tada kandidat za premijera, ovde u svom programu, veliki deo programa dao i posvetio strategiji i viziji obrazovanja i putevima u kom pravcu treba da se krene.Isto tako, i Vlada i premijerka Ana 2016. godine je u svom programu isto dala znatan deo koji se vezuje za obrazovanje. Zašto?Svi mi znamo ovde koji sedimo i uopšte, svaki običan čovek zna da je obrazovanje jedna krucijalna stvar za jednu državu, zato što svaki stanovnik, bilo koje države, prolazi od predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja kroz obrazovni sistem te države, a manji deo i kroz onaj akademski.Razmatranje

prošlošću jednog naroda, sa sadašnjošću, privrednim razvojem i vizijama budućnosti.Ono što je već rečeno, a meni je drago kao profesoru što je ministar Šarčević istrajao da u ove četiri godine imamo toliko donetih zakona vezanih za obrazovanje, od osnovnog, predškolskog, srednjeg, akademskog, vezano za vaspitanje i obrazovanje, zatim imamo zakone vezane za nauku, za inovacije.U stvari, on kao ministar je postavio i nastavio jednu strategiju koja je neophodna u zakonskoj regulativi da se na pravi način donese, a sami rezultati, iako ovde ima primedbi na donošenje zakona o obrazovanju, ne mogu odmah da se vide kroz godinu i dve, potreban uvek jedan period da jedna generacija, bar četiri godine, prođe kroz jedan sistem i dobri rezultati, a i ono što nije dobro, uočava se posle četiri, pet, šest godina.Zato se i događaju ove izmene o kojima mi često razmatramo, zato što je obrazovanje živo, kreće se, napreduju tehnološki procesi, stižu nove inovacije, sve to vezuje nove profile koji treba da se bave tim poslom i nove programe, nove kompetencije koje je potrebno u obrazovanju uraditi. Ja Ja uvek pozdravljam izmene bilo kog zakona, a u ovom trenutku govorimo o Zakonu o obrazovanju, zato što te izmene dovode do poboljšanja uočavanja delova koji mogu da se poboljšaju i usaglašavanja sa novim razvojem, ne samo tehnologijama, što sam rekao, nego i sa vizijama, sa nekim novim gledanjem u budućnost.Ne treba kritikovati izmene zakona kako je jedan kolega poslanik pomenuo, u smislu da, čim se rade izmene, ti zakoni nisu dobri. Ne, ne samo obrazovanje, bilo koji zakon, život nameće rešenja koja treba popravljati, a koja nisu mogla da budu predviđena u u donošenju zakona, iako je on donet po najvećoj doktrini koja je važila u tom trenutku.Ovde bih rekao par stvari. Prvo o krovnom zakonu, o kome

pored toga što je potrebno donošenje ovog zakona, bilo je i usaglašavanje sa novim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, značajan je, to je i ministar pomenuo, i uspostavljanje efikasnog sistema, jedinstvenog informacionog sistema prosvete, gde praktično već od početka školovanja pojedinci ulaskom u školstvo dobijaju svoj jedinstveni broj.Druga stvar, odnosno treća, jeste da se, ipak ovde treba pomenuti, dovode članovi koji preciznije uređuju pitanje obrazovanja i vaspitanja učenika migranata, učenika koji ne pokazuju, odnosno ne poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad i na taj način se unapređuje dostupnost i kvalitet obrazovanja i vaspitanja za sve učenike.Četvrta da se ovim zakonom omogućava veća dostupnost kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja za svu decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, tako da se na ovaj način izrađuju nove smernice kojima se unapređuje ova njihova oblast i grupa tih ugroženih, odnosno grupu ljudi, dece, a kasnije i odraslih koji su sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.Tako da, ovaj krovni zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja razrešava, uz mnogo još drugih sitnica, ove oblasti koje sam pomenuo.Sledeći zakon o kome smo diskutovali je dopuna Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. i ovaj zakon ima neke novine i unapređenja. Recimo, propisano je da se praktična nastava i profesionalna praksa realizuju u školi, kod poslodavca ili kombinovano, delom u školi i delom kod poslodavca.Ovo je novina, jer praktična nastava u Zakonu o dualnom obrazovanju je razrešena. Međutim, u srednjim stručnim školama je ostalo nedorečeno, pa se ovde i navodi da će u realizaciji kod poslodavca, u tim srednjim stručnim školama, praktična nastava da se odvija u obimu od 20% od ukupnog obima časova. Sa tim se potpisuje i ugovor sa poslodavcem.Onda, propisuje se procenat časova praktične nastave i profesionalne prakse koji može da se realizuje kod poslodavca, čime se jasno pravi razlika u odnosu na procenat časova učenja kroz rad, koji se realizuje u dualnom obrazovanju. Tako da se i ovde poboljšava taj deo rada stručnih srednjih škola.Treba pomenuti da se ovde isto vodilo računa isto o đacima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, zato što se stvaraju odgovarajuće kod njihovog polaganja opšte mature, kao polaganja stručne i umetničke mature, da se uvaži taj njihov hendikep i invaliditet. Tako da, to se predviđa članovima zakona od 4. do 6.Isto tako, ovde imamo da se razrešava jedan problem, da Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju omogućava da kandidat posle završenog trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja ima pravo na polaganje stručne matere ili opšte mature ukoliko je savladao program za sticanje kompetencija potrebnih prema programu mature, što daje pravo i tim kandidatima da posle dve godine mogu dalje da napreduju i da se usavršavaju.Samo na kraju bih pomenuo nekoliko novina koje su se pokazale. Rekle su kolege da je Zakon o dualnom obrazovanju i o dualnom akademskom napadan, ali stvarnost će da demantuje sve te negacije i iznošenje nepravilnih gledanja na to, koja su više politički obojena nego što predstavljaju stvarnost, gde se u članu 6. ovog zakona omogućava, to niko do sad od kolega nije pomenuo, da učenici obavljaju učenje kroz rad već od šest časova ujutru. To jeste rano, ali postoje pojedine profesije, gde se i navodi profesija pekara, koja je ipak vezana, da taj deo prakse je vezan, i taj profil stručnog znanja je vezan za neko vreme koje je rano.Onda, u članu 7. imamo da se propisuje postupak za uključivanje poslodavca u dualno obrazovanje, gde on treba da podnese prijavu i sada planski deo. On kada podnosi prijavu treba profil, broj učenika i još druge stavke da obrazloži. On podnosi to Ministarstvu, pardon Privrednoj komori najkasnije do 30. novembra prethodne godine, a Privredna komora do 14. februara naredne godine podnosi Ministarstvu. Tako da, već u februaru mesecu postoji određen broj koji će biti na jesen primljen u školu sa tim stručnim profilom dualnog obrazovanja i praktično na taj način je rezervisano mesto tim učenicima da budu upisani.Naravno, ako promene mišljenje, oni mogu, i ta mesta da budu popunjena onima koji nisu to stavili pod

je uvažilo ministarstvo, jer je Privredna komora iznela da te potvrde od direktora se teško pribavljaju, oni nemaju vremena, ne poznaju kandidate, a pogotovo što u ovim stranim fabrikama imamo dosta onih koji su strani državljani, tako da odustaju iz jednog prostog, tehničkog, administrativnog razloga u podnošenju

dorađeno pojedinim članovima ono što se uočilo da treba da poboljša do sad donet važeći zakon.Na kraju, da kažemo, još jedna novina, gde je onim zakonom bilo predviđeno da poslodavac treba da podnese troškove prevoza učenika do mesta gde realizuje učenje, da se pokazalo u praksi da dosta lokalnih samouprava je preuzelo te troškove za prevoz učenika, a pri tome su zakonom poslodavci bili u obavezi da te troškove ponovo plaćaju, tako da na taj način, ako je na drugi način obezbeđen i pokriven taj trošak, oni bivaju oslobođeni.Na kraju, da je data mogućnost poslodavcu da angažuje kao neko ko nije zaposlen kod njih kao instruktora u edukaciji. Znači, ako ispunjava akreditaciju, on može da obavlja posao iako nije kod njega zaposlen. Na taj način stvaraju mogućnost ako je dotadašnji instruktor napustio tog poslodavca, da može da angažuje drugog da bi taj deo nastave mogao da se izvodi.Naveo sam samo nekoliko novina koje nisu baš kozmetika, nego su, po meni, životno važne da bi to dualno obrazovanje, pošto sam njega zadnjeg citirao, moglo da zaživi.Naravno, u danu za glasanje podržaću sve ove zakone kao veoma napredne.

ima dosta tačaka o kojima prethodne kolege nisu maltene ništa govorili, a ministar je onako ovlaš prešao preko toga. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije.Ovde vidite da Republika Srbija izražava želju da u oblasti nauke, obrazovanja i tehnologije ostvaruje saradnju sa drugom stranom Severnom Makedonijom, gde Vlada još ovde, ili oni koji su pisali dnevni red nisu promenili ime te republike. Ona nije više Makedonija, ona je sad Severna Makedonija. Možda i ne treba menjati, Bog te pita kako će završiti.Ovde se radi o nameri Srbije da uspostavi saradnju u oblasti obrazovanja. Ali, vreme i okolnosti u kojima se nalazimo nalažu neka razmišljanja koja su logična.Gde su to predstavnici vlasti Srbije u poslednjih osam godina pokrenuli neku inicijativu ili nešto slično tome, kada je u pitanju dopunsko obrazovanje, srpskog korpusa, tačnije rečeno srpske dece koja su u Makedoniji? Nigde nije, to se jednostavno izgubilo. Izgubilo se u onom talasu opšte evropske euforije, tako što se objašnjavalo da se to podrazumeva da proporcionalno ili srazmerno broju đaka koji budu išli u Srbiji tako će u Makedoniji. Izgubilo se nešto što je veoma dragoceno, a to je taj srpski korpus mladih ljudi koji su i te kako bili voljni, iskazivali tu volju tako što su pohađali dopunsku nastavu koja je bila organizovana radi učenja jezika, istorije i svega onoga što je predviđeno programom. Čak su bile organizovane

iz razloga da bi bila bliže deci srpskog porekla, ili onima koji žive u Makedoniji, a žele da uče srpski jezik, srpsku istoriju, i to se izgubilo. Kako? Niko ne zna.Sada imamo jedan sindrom liderstva, tzv. liderstva Srbije koji se pojavljuje u poslednjih osam godina. Mi uvek ističemo kako smo mi lideri u ovom regionu, kako Srbija je koja preduzima određene inicijative, a ovde imamo na ovom pitanju još neke stvari, još neke detalje, koji su isto shodno sadašnjim dešavanjima u Crnoj Gori, ako ništa drugo, onda za opomenu. Ne zaboravite ne samo ukidanjem, postepenim gašenjem, da ne koristimo takve reči, jer pretpostavljam da vi nemate u svom vokabularu, postepenim gašenjem srpskih dopunskih škola, nego Srpska pravoslavna crkva, jednostavno izbrisana sa prostora Makedonije. Postoji Ohridska eparhija. Zar vam to ne liči na ovo što radi Milo Đukanović? Kako je reagovala zvanična vlast, za ovo, za dopunsku školu, to se smatralo, nisu zainteresovana deca. Jesu zainteresovana, matica nije zainteresovana matica, nije zainteresovana vlast da ih angažuje oko toga.Nisu toga.Nisu bili zainteresovani da angažuju i prosvetni kadar kada je u pitanju raspoloženje i mogućnost korišćenja manastirskog prostora tu je uvek bilo jednako isto raspoloženje, bilo je na raspolaganje državi. Ali, očigledno je da je tu nešto drugo preovladalo, preovladala je neka logika koja se nazire i sad u odnosima sa Crnom Gorom, da mi to ne kvarimo, da mi ne talasamo, da nas u Evropi ne prozivaju da smo mi remetilački faktor. Tu mora jasno Tu mora jasno i glasno da se kaže ne možemo sarađivati u oblasti tehnologije, u oblasti nauke, ako ne obnovite i ponovo, ne otvorite mogućnost da oni koji su zainteresovani da uče na srpskom jeziku to rade.Bugarska je intervenisala odmah po pitanju Severne Makedonije. Šta je uradila Srbija? Srbija stoji po strani. To što su generacije ginule

Za nas je višestruko važno da se očuva taj srpski korpus. On će se očuvati tako što se zanovi učenje jezika, istorije i svega onoga što je karakteristično za naciju, odnosno za srpski narod.Drugo, narod.Drugo, ovde je nešto što je dobro. To je što je ministar rekao, potpisivanje konačno tog zakona, odnosno usvajanje zakona o slepim i slabovidim licima kojima treba omogućiti da im je dostupna sva štampana literatura, odnosno sve ono što je objavljeno kao štampani materijal ili onima koji su hendikepirani isto tako, audio materijal treba da im je dostupan i to je nešto što je humano.Humanost jednog društva se gleda u tome koliko vodi računa o ovakvim licima,

u normalno funkcionisanje i to je dobro. To je konačno da se usvoji taj zakon.Što se tiče ovih zakona o dualnom obrazovanju, o srednjem obrazovanju, to se svodi na jedno te isto. Ovde se Ovde se uvek priča jedno te ista priča, to je ona matrica koju je započela predsednik Vlade. Evo, Vjerica Radeta je svedok, ona je to i slušala uživo, kada je predsednik Vlade Ana Brnabić rekla da već rezultati dualnog obrazovanja se vide, da su očigledni.

je.Mi smo radikali rekli – treba se vratiti nekim tradicionalnim oblicima obrazovanja. Kada je u pitanju ovo dualno obrazovanje, ovde niti je majstor, a niti je srednjoškolac. Ili će biti majstor ili će biti srednjoškolac. Imali smo Šuvarevu reformu, Stipe Šuvar je tako započeo reformu, pa smo imali desetogodišnje opšte obrazovanje, a onda dve godine niti je srednjoškolac, niti je gimnazijalac, a niti je zanatlija.Ovde Ministarstvo ide u nekom uslovno rečeno, razgraničenju kada je u pitanju dualno obrazovanje, pa kaže oni koji su završili srednje obrazovanje, a slično je sa dualnim obrazovanjem, oni moraju da budu potvrđeni da su sposobni da rade isto što i oni koji su završili sa dualnim obrazovanjem. Ali nije suština u tome. Suština je u sledećem. Sve ovde

neko ko njemu odgovara, da li je sposoban posle dualnog obrazovanja ili posle završene srednje škole.Dobro je ministre što ste ovde zakonom zabranili da se radno aktivira učenik od od 22 sata do ujutru do šest, to je taj tzv. smenski rad. To je dobro. To je zakonom zabranjeno. Da li će se poštovati, to niko ne zna.Ovde

Vi znate da ima mnogo pritužbi, žalbi na postojeće, važeće žigove u Srbiji. Jedan od primera, mesna industrija iz Hrvatske i dalje osporava, privatna industrija koja se bavi istim poslom zbog oblika izgleda žiga i to nimalo nije naivna stvar. Ovde se otvara mogućnost da se prilikom prijave za žig može uložiti žalba. Mora se voditi računa da se zaštiti nacionalna industrija. **Maja Gojković** Hvala, potrošili ste vreme.Reč ima ministar. Ja ću pokušati kratko.Kada je u pitanju zloupotreba bilo kog zakona, ovde smo mi stavili da je nadležna i prosvetna inspekcija. Tako da škola je taj garant da ako je poslodavac zloupotrebio učenika za noćni rad, svakako se angažuje prosvetna inspekcija, a imaju i druge inspekcije koje to prate. Tako da mislim da tu ne bi smelo da bude problema. Poslodavci sada moraju biti neki drugi roditelji, ali neće se ostaviti slučaju.Ne postoje nikakve paralele sa Šuvarevim sistemom. Bio sam profesor u tom sistemu. On je ličio na jedan poznat sistem i tada, a ovo je sistem koji je apsolutno poznat u svetu i ne prevodi ga samo ovaj nemački blok zemalja, Švajcarska, Austrija, Nemačka, ima ga Španija. Slično našem modelu gde su manja i srednja preduzeća. U principu je samo bitna razlika da poslodavac na vreme sebi obezbedi radnika i da taj mlad čovek uči kroz rad. Imali smo to slično u socijalizmu, ali nije to socijalizam nama nepoznat model.Ovo što ste pričali za Severnu Makedoniju, ja sam bio prisutan i zaista je puka potreba da se tamo redefiniše, počev od toga koliko Srba ima, jer ja mislim da je tamo prijavljeno da ima 36, 40 hiljada, svakako da je više nego duplo od znate i to, ja sam zaista obišao sve škole u regionu, sa interesom da kroz ovu jedinicu koju smo kroz Ministarstvo napravili, pokušamo da to podignemo, da vratimo to na nešto što je mnogo bolje moguće, a imamo radi zašta. Ako smo mi dali sva prava ovde svim manjinama, 27 nacionalnih saveta, ja sa punim pravom to tražim. sam mutav, niti sam tamo neko ko gužva šajkaču, nego sa punim pravom tražim, ono što smo mi omogućili vašim sunarodnicima, očekujem našima.Verujte mi da je ministar obrazovanja i nauke, Severne Makedonije, Albanac. Potpuno razuman čovek, hoće apsolutno sve što smo dogovorili sada hoće. Ja sam otvorio jednu školu koju je srpski, jedan dobar domaćin, koji je predsednik centralne opštine Skoplja, to je kao ceo unutrašnji deo Beograda ovih opština centralnih, naš Saša Bogdanović, jedan sjajan čovek, jedan možda od boljih političara kojeg ima uopšte ta država. Ozbiljne pare su oni uspeli da skupe, ozbiljna udruženja, sada „Spona“ recimo tamo radi perfektno, ali nekakve svađe između Srba, gde god bili, uvek postoje.Međutim, ja to prevazilazim time što nam je interes iznad svega toga i idemo da se što više sada dopunskih škola otvori i nastave na srpskom jeziku sa elementima nacionalne kulture u urbanim sredinama, pre svega Skoplje. U skopskoj Crnoj Gori postoje samo tri škole još u ovim selima, Tabanovce i ostalo, gde se nastava izvodi, kao sprska manjinska zajednica po makedonskom planu i programu, severno makedonskom kako bi bilo.Istina, u tom selu imate hram iz perioda kralja Milutina zatvoren. Nije ništa, nije ni muzej. To je zaista, strašno vas boli kada dođete dotle i tako nešto vidite, i porta i sve ono drugo stoji. Jedva su zbog mene otvorili da uđem unutra, da upalim sveću da se prekrstim.Ali, ono što trebamo tamo da uradimo, da uradimo, da osnujemo srednje obrazovanje, jer ako završe u osnovno i imaju nekakve veze sa maticom, srednje nedostaje, plan je, bar moj, ako budem ovo radio dalje, da se u nekoj od gimnazija otvori srpska odeljenja u potpunosti, kao i da se u Kumanovu, u razgovoru sa gradonačelnikom, koji je upola Srbin,

Ja sam najviše stipendija ove godine prihvatio Srbima iz Albanije i Severne Makedonije, jer ipak Crna Gora imaju prava da studiraju ovde naši Srbi, koji se odande deklarišu, a iz Republike Srpske smo dali manji broj, jer imamo tri univerziteta tamo koja pomažemo. Tako da su to tek prvi ozbiljni koraci na tom polju.Ne postoji skup na kome ja ne razgovaram sa crnogorskim ministrom obrazovanja, mlad je čovek, godište moje ćerke. I oni nemuštu imaju neku kategoriju, koju ne znaju ni sami čemu služi, takozvani maternji jezik. Znači, niko u svetu nam maternji jezik, samo u Crnoj Gori.Da bi izbegli problem manjine, što Srbi svakako i neće, i konstutivnog naroda, imate da postoji nešto što je nonsens, da imate u dnevniku registar dece i da sada piše maternji jezik govore, a svakom desno u rubrici piše - hrvatski, bošnjački, srpski i crnogorski. Veliki se pritisak vrši na mlade generacije da je to crnogorski.Mi smo dočekali da se kroz ovaj zakon crkve, malo osvesti cela priča i da se krene jedna ozbiljna priča, jer tu zaista ne sme da se ponovi ono što je u Hrvatskoj bilo.Tako bilo.Tako da, za svaku drugu državu pritisak na Sloveniju, lično ja radim dve godine, dva ministra su promenjena, sednica zajednička je bila Vlade Slovenije i Srbije, nedavno u Novom Sadu i to smo pitanje javno deligirali, jer Slovenija ulaskom u EU izbegla da postavi pitanje manjina. Ostavila je da je to pitanje suseda, te to pitanje imaju Hrvati i ovi Italijani, evo sada prvi put Srbi.Znači, Srbi.Znači, to smo sami krivi, nije nama niko tu kriv, jer prava koja dajemo, imamo pravo i da tražimo. Isto to sada radimo sa Albanijom, te nam ovaj „mali Šengen“, daje pravo, mi smo tamo već obezbedili dva nastavnika za Skadar i Vraku i za Tiranu i neka mesta južno od njega, da krenemo tako, lektora obezbedili. Ono što je bitno za te dve države, one tek sada kreću da rade zakone o manjinama koje mi imamo. To je dobar trenutak. Ja pokušavam da imam najbolje moguće odnose da bi mogao da iskoristim da srpskoj zajednici pružimo što više.

i sprečavanje asimilacije, pogotovo asimilacije srpskog življa u Severnoj Makedoniji, to zajedništvo sa SPC.Vi dobro znate, kao javnost što zna, da je manastir Prohor bukvalno bolna tačka

Ali, to je još dodatni razlog da imate motiv više, jer sad u ovome trenutku kada se kompletno Makedonija nalazi na raskršću, to što ministar ne sumnjam, albanske nacionalnosti, prihvata sve, pa njemu odgovara. Oni su ostvarili tamo svoj cilj. Oni su sa navodno 20% procentualnog učešća, njihovog stanovništva albanske nacionalnosti, ostvarili pravo konstruktivnog naroda,

je jedan problem koji želim da raspravim sa vama. Ovde, u ovome zakonu o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, vi navodite, ministre, da one škole koje imaju kapacitete, imaju mogućnost za obrazovanje odraslih i za iznajmljivanje svojih prostora, da one mogu to slobodno da urade. Ali, ministre, u tim prostorima, ne mali broj slučajeva, izvinjavam se gospodine Arsiću, ako mogu samo da završim, ne manji broj slučajeva je da se drži privatni časovi škola fudbala, tenisa, a koristi se taj prostor, a oni koji pohađaju te škole, te kurseve su učenici iz te škole. Zar nije logika stvari da se stimulišu oni koji predaju fizičko ili na taj način i druge predmete, ti koji rade u tim školama, da bi vanredno, vannastavno bili aktivni i te iste učenike obučavali. Zar to nije logika stvari? Nije sve u tome da materijalno i finansijski okoristite se. Hvala, ima ministar, gospodina Šarčević.Izvolite. **Mladen Šarčević** Meni je žao što nemamo više vremena za ovu temu kao temu. To je zaista velika tema i ne možemo je tako kratko. Ono što je bitno, pokrenuli smo i stvarno imam čitavu jednu malu jedinicu koja se time bavi uz mene. Jako je važno da mi utremo put, da sa svakim, prvo od ministara, imamo dobre odnose, kao država da imamo dobre odnose. To je svrha „malog Šengena“.Ali, ako vam kažem da je nama crkva jaka u rumunskom delu Banata, a da je Srba spalo na 16 znači tamo je to sve razvučeno kroz silno ono podunavlje i sela, i tamo moramo da pravimo internat ako hoćemo da ih dovedemo, moramo da nabavimo vozila. Znači, tamo je asimilacija mnogo brža. U svakoj zemlji smo napravili neku strategiju, mali plan i znaćemo koliko treba novca i tamo gde možemo, gde nam je crkva partner, to radimo. Ali, tamo gde crkva držala dopunsku nastavu, popadija ili neko drugi nestručno, mi sad umoljavamo da drže versku nastavu i nešto drugo, a da oslobodi državi, jer država sad to plaća. Ne moraju oni platiti crkvi da to radi. radi. Tako smo radili u Minhenu, tako ćemo sada u Londonu, gde god ima Srba. Ovo je posle dužeg vremena jedna ozbiljna strategija da se bavimo njima.

teško je bilo ko izdržao da nisu emocije proradile. Njih veći broj, verovali ili ne, znaju toliko srpskih reči koliko sadrži ta pesma „Tamo daleko“, a sa takvim osećajem pevaju da čovek ne može da ostane ravnodušan.Tu je Srbija napravila veliku grešku. Ne kažem da je Srbija generalno kao država, nego oni posle „5. oktobra“, oni su prekinuli te veze, oni su rekli da njih bukvalno ne interesuje ta manjina koja živi u Đerdapskoj klisuri, pa se tako to prenelo i na Severnu Makedoniju, pa bogami počelo i u Crnoj Gori.U Crnoj Gori ima jedan fenomen kada je u pitanju jezik. To je jedini jezik crnogorski za koji ne treba prevod na njihov maternji srpski. To je jedini jezik. To je jedinstveno. Sad, Sad, gledajte, ono što treba da se uradi, to je da se Ministarstvo i ministarstva angažuju. Ne može samo Ministarstvo prosvete, kada je u pitanju naša dijaspora, moraju mnoga ministarstva.Vi imate zakon u Rumuniji konkretno, a i drugi donose sličan zakon, gde se brani da bilo šta od nepokretnosti bude vlasništvo škola u kojima pohađaju srpska deca ili predškolskih ustanova u kojima su srpska deca, pa čak i ona didaktička sredstva ne mogu biti vlasništvo predškolske ustanove nego to mora da bude vlasništvo u ono vreme je bilo Jugoslovenskog aero-transporta ili neke naše kompanije koja je u Rumuniji, kao i vozila i sve.To je nešto što je značajno za istoriju, za čitav srpski korpus, ministre. O tome treba razmišljati i na taj način treba postupati, a ovde se dešava nešto kada su u pitanju ovaj okvirne kvalifikacije. Vi ste ministre ovde kompromis napravili. Vi ste rekli – mi nećemo raspravljati pojedinačno u validnost tih diploma, mi ćemo to staviti sve na tržište rada, pa neka poslodavac odluči da li mu odgovara neka diploma ili ne odgovara. Šta ćemo doći? Doći ćemo u situaciju ministre, da onaj ko je završio recimo u Americi koledž koji se zove “Sirogojno“ za pletilje i vezilje, on se tretira fakultetski obrazovan kao čovek koji je završio u Srbiji i poslodavac će birati njega jel mu je jeftiniji. Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Izvolite. **Dubravka Filipovski** Gospodine predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, ovaj set predloženih zakona iz oblasti obrazovanja je dokaz da nastavljamo sa reformama i da su rezultati tih reformi sve više vidljivi u praksi.Cilj obrazovanja zajedno sa digitalizacijom je modernizacija Srbije. Zbog toga je važan kvalitet obrazovanja, važno je da društvo bude zasnovano na znanju, na celoživotnom učenju, ali sve više i na obrazovanju odraslih i na prekvalifikacijama za koje bih rekla da ih Ministarstvo prosvete dobro sprovodi.Očekujem sprovodi.Očekujem da nova strategija vaspitanja i obrazovanja zajedno sa akcionim planom na jasan način definiše svaki korak i svaki segment obrazovanja, da podigne vaspitnu ulogu škole, da eliminiše sve uočene nedostatke, da imamo jasne smernice i definisan plan budućnosti vaspitanja i obrazovanja u Srbiji.Koliko Srbiji.Koliko je to važno pokazuju i reforme koje smo pokrenuli u oblasti obrazovanja i rekla bih da je bio poslednji trenutak da uhvatimo jasan pravac u modernizaciji vaspitno obrazovnog sistema u Srbiji.Slažem se sa vašom ocenom gospodine ministre da će se glavne promene u oblasti obrazovanja desiti uvođenjem državne mature za dve godine, jer će to biti period kada naši učenici više neće učiti za ocenu, nego će učiti za znanje PISA testa, poslednjih PISA testa na najbolji način nisu predstavljeni u Srbiji, jer su se odnosili na petnaestogodišnjake, a reforme obrazovanja još uvek nisu u tom segmentu dostigle onaj kvalitet koji mi očekujemo.U prilog tome je važno istaći i podatak da su deca u Srbiji na TIMSS testiranju 27. u svetu, jer na tom takmičenju učestvuju naši mladi od sedam do jedanaest godina, ali na žalost to nije toliko odjeknulo u našim medijima kao ni ovi PISA testovi zato što sve ono što je dobro kod nas po nekom nakaradnom sistemu vrednosti ne zavređuje pravu vrednost, a ono što je loše na neki način se potencira i ako ste vi dali jednu dovoljnu argumentaciju.Kada je u pitanju polaganje državne mature, verujem da će deca i roditelji već ove godine dobiti jasnu informaciju o tome i ako je prva matura predviđena za 2022. godinu, jer mi smo kao narod poznati takvi da se teško prilagođavamo na promene, da imamo otpor tome, da imamo jedan ustaljeni plan kako se polažu prijemni ispiti na fakultetima i ovo već sada daje otprilike neku vrstu zebnje roditeljima i deci za koju verujem da ćete to vi brzo otkloniti, jer ni sami nastavnici nemaju mnogo informacija još uvek.Veoma je važno istaći da ste u proteklom periodu uspeli da da naše školstvo dobije 10.000 digitalnih učionica, da su otvorena posebna odeljenja u gimnazijama i za nadarene u oblasti hemije i fizike, da su potpuno zaživeli dualni profili i dualno obrazovanje, jer učenjem kroz rad mladi čovek stiče mogućnost da ima osiguran posao tokom školovanja što je veoma važno.Urađena je strategija veštačke inteligencije, za vreme vašeg mandata i vaših saradnika renovirano je 900 škola i to su veoma važni pomaci i rezultati koji su unapredili naš kvalitet vaspitanja i obrazovanja.Zanima me kada će početi zapošljavanje prosvetnih radnika? Znam da je podatak da ih otprilike ima 25.000 od 2016. godine. Najavili ste već u januaru ove godine njihovo zapošljavanje. Verujem da će to biti dodatna motivacija za njih uz platne razrede i to bi bio jedan veoma važan impuls našem školstvu.U narednom periodu imamo i nekoliko stvari koje po mom mišljenju moramo uložiti više napora da se reše, a pre svega mislim da iako je Vlada preduzela određene korake, ali moje mišljenje je da su potrebni dodatni koraci da se naši mladi ljudi motivišu da ostanu u Srbiji i da žive. Važne su i mere za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Ja pomno pratim aktivnosti Radne grupe Vlade Republike Srbije u toj oblasti i očekujemo i javnost očekuje konkretne mere u toj oblasti. Veliki problem imamo i sa dilerima droge u blizinama škola, bez obzira na prisustvo školskih policajaca i na video nadzor i rekla bih velike aktivnosti MUP-a Republike Srbije u hapšenju narko dilera i zaplenjenih droga.Takođe, veliki problem predstavlja velika uključenost naših mladih ljudi u igre na sreću, u kockanje. To je jedan ozbiljan problem. Znam da je Slovenija zabranila uopšte reklamiranje kockarnica, da je pre neki dan Velika Britanije najavila da će od aprila stupiti zakon koji se odraslim ljudima zabranjuje korišćenje kartica u oblasti igara na sreću. Sve ovo što govorim nije samo nadležnost Ministarstva prosvete, to je jedan ozbiljan problem svih nas, ali je negde najuže vezano za Ministarstvo prosvete.Mislim da moramo u oblasti vaspitanja mnogo više da radimo na prevenciji, na edukacijama u oblastima roditeljstva, na podršci porodici. Kad govorim o roditeljstvu pre svega mislim na mlade roditelje i tu negde predškolski sistem bi po mom mišljenju trebao da da određeni podsticaj.Na kraju mog izlaganja, ali pre svega, mislim da je to veoma važno, da je za sprovođenje svih reformi, naravno reformi obrazovanja, važna politička stabilnost, za razliku od bolesnih umova koji na žalost svakodnevno prete predsedniku Vučiću i njegovoj porodici sa ciljem da izazovu haos zato što znaju da ne mogu nikada da ga pobede i zato što znaju da ih narod neće. Umesto toga naša poruka je da želimo ubice i narko-dilere iza rešetaka.Naša poruka je program „Srbija 2025“ koji predstavlja ne dosanjani san za mnoge koji su već bili na vlasti, a koji ništa nisu uradili i koji su umesto razvoja Srbije samo punili svoje džepove. Šesto devetnaest miliona evra koliko su prihodovale firme Dragana Đilasa dok je bio na vlasti, verujem da odzvanjaju u glavi svakog građanina Srbije. To su sve razlozi zbog čega ću ja u danu za glasanje, kao i moje kolege iz SNS podržati ovaj set zakona. **Vladimir Reč ima ministar, gospodin Šarčević. **Mladen Šarčević** Poštovana Dubravka, kada je matura u pitanju velika, stvari idu svojim tokom i rekoh malo pre, na početku zasedanja da smo mogli čak godinu dana ranije. Ne može manje od četiri godine, mora se najaviti generaciji koja je sada u osmom razredu da će se to raditi i da u model koji oni uđu će završiti po novom modelu. Znači, to je zato razlog ne četiri godine i da se pripreme urade.Kada smo shvatili da možemo čak i tom brzinom godinu dana ranije da uradimo, radili smo šta je pedagoški za decu. Ta generacija nije ušla u reformski plan i program i rekli smo, hajde da više puta uradimo probe upravo da bi se i nastavnici i svi druge sveli, i to je zajednički projekat srednjeg i visokog obrazovanja.Znači, nema dileme, kada čujete neko da izjavljuje da ima samo dve godine, pa nismo mi sad počeli, mi to radimo tri godine unazad, koristimo sredstva IPA, imamo četiri miliona evra, znači, imamo sada sve dovoljno i to je nešto što je stvarno dobra priča ide u dobrom smeru.Apsolutno ste u pravu da je to najveća poluga promena u srpskom obrazovanju, jer odjednom sa nekakvih licitiranih ocena koje mogu biti ovakve ili onakve, dolazite da nastavnik prognozira uspeh, a da je nezavisna ocena rezultat i njegovog rada ishod učenja i time, zaista niko više ne može da licitira uspeh ili da montira Vukove modele u višem iznosu. Znači, to je zaista jedna prekretnica prava. Nema više uzimanja novca za prijem i niz drugih negativnih stvari koje su pratila ovu pojavu.Mala matura će pratiti veliko, ali ne u punom obimu, ona će ići po jednom drugom modelu i već će od juna će biti polu digitalna, kada kažem polu znači da će se radovi skenirati i slati u jedan centar u Beogradu i po softveru koji sa FON-om radimo našim fakultetom biti digitalno pregledana, te nema rizika ljudskog faktora da se tu nešto loše desi. Prevoz testova dogovaramo sa poštom i sa drugim državnim organima da bi bila bezbedno zaštićena i u nekim kutijama, kesama, da vam ne pričam, ali će taj model biti modifikovan.Mi imamo na budžetu 860 miliona evra što mi što IT kancelarija zbog limita za nabavku novih računara, koji nemaju veze sa digitalnim učionicama, ide još 10.000 digitalnih učionica, te resursi mašina i alata moraju biti sada kumulativno sabirani i mi ćemo imati već dogodine blizu 50.000 ozbiljno ozbiljno novih računara, zanovljenih, duplih kabineta po školama, jer informatiku spuštamo od prvog do četvrtog, s tim što je u prvom i drugom razredu tač skrin model sa tabletom, a od trećeg razreda sa računarom ili laptopom, sasvim je sve jedno, tako da u tom domenu, mi ćemo 2022. godine imati više nego dovoljno računara, odnosno kolika je generacija učenika, da može i tada se izrađuje digitalno.Ne radi veliki broj evropskih zemalja kompletno digitalno i svima je trebalo, koliko sam ja istraživao, četiri do pet godina. Mislim da možemo za dve godine to da izvedemo i to će biti ozbiljni pomaci.Vršnjačko nasilje je veliki problem, ne Srbije, UNESKO, u Parizu je bio problem, to je problem celog sveta. Menjaju se okolnosti, odnosi, vrednosti, jer Srbiji je to opravdanje loših događaja u seriji 90-ih godina, međutim, porodica mora da uzme svoju odgovornost.Analizom bilo čega dolazite da je uzrok iz porodice. Među ministarski tim će uraditi svoj posao da se poveže bolje Centar za socijalni rad, policija, pravosuđe, itd.Mi smo dali više doprinosa i na poslednjem sastanku je zaključak bio da se promeni protokol, jer sada kod nasilja se smatra da se ono vrši sada i kod zaposlenih, Mi smo doneli u ovom istom zakonu u ZOS, koji menjamo, odlične prelazne odredbe za kazne, za roditelje koji se ne bave svojim poslom, ali i pravosuđe ih ne prepoznaje, te se teško primenjuju.Mi smo sada dizajnirali opštinske savete roditelja, ono što stoji u zakonu, što sa lokalnom samoupravom moramo da izvedemo do kraja, jer veću vrednost, veći ugao gledanja ima takvo telo, nego unutar same škole koja može da sprečava, povezuje, dovodi u ravan nabavke, ekskurzije i niz drugih stvari, i 104. lokalne samouprave već imaju to telo, ostaje da ga, a sa UNICEF-om taj projekat radimo i sa školskim psiholozima i pedagozima, pa ujedno imamo tim koji podiže njihovu vidljivost na prevenciji, na radu, na edukaciji, na svemu tome kada je ta tema u pitanju.Imamo još jedan resurs, a to smo napravili, znaju ljudi koji su ikada u prosveti radili, a to su timovi sekretara. Sekretar škole je pravnik, značajno lice koje treba da pokrene bilo koji postupak, kada se desi loša situacija u ustanovi, jer se obično prebacuje odgovornost, tako da će i aktivi direktora i aktivi sekretara, aktivi stručnih saradnika sa savetima roditelja činiti neko kao koordinaciono telo na nivou neke lokalne samouprave koje će sa organima lokalne samouprave ovu temu mnogo ozbiljnije razmatrati.Šta je, pokazalo se kao jako dobro i to ćemo obavestiti javnost, a to je projekat jednosmenskog celodnevnog rada i nastave. Pokušavamo da objasnimo javnosti da u tih 300 škola koje su u pilotu u jednom semestru, nije bilo tih pojava, jer kada deci date dobre sadržaje.Zaista, dosta toga se radi. Ja pokušavam mlađim kolegama i u tom telu da kažem da ne može brzo ništa. Ko god misli da u prosveti to može kada upali svetlo i da narediš, taj se prevario.Znači, dugo je propadalo, ne može se nikako brzo podići, može se ubrzavati, rad je na tome intenzivan, ali su to procesi.I, politička stabilnost je osnov bilo koje reforme obrazovanja, bilo koje pametne zemlje. U bilo kom delu razvijenog sveta, ovo nije dnevno politička tema i ovo nije pitanje jednog ministra, njegovog kabineta, jedne vlade ovo je nadpitanje, jer ovo su neki standardi vrednosti. Ako strategija prođe 100 ruku, izađete svi, ne javno slušanje, nego na parcijalno, pregledanje svakog segmenta obrazovanja i usvoji se na Vladi, u parlamentu, onda je to javno dobro, onda to treba da se čuva i da svi kažu, nema veze da li se sviđa meni Aleksandar Vučić ili ne znam ko drugi, ali ovo je dobro za moje dete.Isto to važi, ne sviđa mi se Vučić, ali vozim se auto-putem koji je on napravio. Reč ima narodni poslanik Andrijana Avramov. Aleksandrov** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani, današnji Predlog zakona o dualnom obrazovanju podrazumeva određene dopune i unapređenje njegove implementacije, sa ciljem da omogući i olakša našim mladima, a istovremeno i poslodavcima njihovo angažovanje.Pre svega, pohvalila bih plan realizacije učenja kroz rad, koji postaje sastavni deo godišnjeg plana škole.Poslodavac je dužan da obezbedi adekvatne mere bezbednosti zdravlja na radu u skladu sa propisima, formirana je komisija čiji su predstavnici Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredne komore Srbije, Kabinete predsednika Vlade RS, kao i predstavnik švajcarskog ekonomskog instituta pri federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu, koja podržava ekspertsku podršku navedenoj komisiji u oblasti dualnog obrazovanja.Komisija je od osnivanja održala 11 sednica na kojima je diskutovano o procesu implementacije, o eventualnim rizicima i mogućnostima za njihovo prevazilaženje.Primeri dualnog obrazovanja imamo i u razvijenim zemljama Evrope, poput Švajcarske, Nemačke, Austrije, Francuske i Mađarske.Ono što je zajedničko svim navedenim zemljama jeste da je dualno obrazovanje visoko na listi prioriteta.U skladu sa potrebama privrede, urađena je modernizacija traženih profila i sigurna sam da će učenici koji budu pohađali modernizovane profile, biti u mogućnosti da zarađuju veću platu od svojih vršnjaka, zato što će koristiti veštine i znanje, stečene tokom predsrednjoškolskog obrazovanja.Smatram da se učenjem kroz rad, pozitivno utiče i na samopouzdanje mladih, gde se osećaju društveno korisnim, jer dolazi do povećanja njihove stručnosti za različite delatnosti.Ovim modelom, naši mladi provode deo obrazovanja kod poslodavca, ali isto tako imaju mogućnost da imaju nastavu i u školama.Uvođenjem sistema obrazovanja koji je usklađen sa tržištem rada u mlađim godinama, zapravo donosi dvostruko dobit.Preduzeća dobijaju stručne kadrove, a mladi perspektivu za rad, takođe smatram da je dualno obrazovanje važan faktor uspeha privrede.Ono što bih pohvalila jeste da postoji veliko interesovanje kako preduzeća, tako i škola. Takođe je važno da su uzeta u obzir mišljenja stranih stručnjaka i da se koriste iskustva zemalja koja su uspešno sprovela dualno obrazovanje.Smatram takođe da je važno da dualno obrazovanje bude sastavni deo formalnog obrazovanja, a kada govorimo o kompanijama, oni žele obučenu radnu snagu i obrazovane ljude ljude za različite profile i delatnosti.Mnoge zemlje imaju problem sa nezaposlenošću mladih, zato što su im nedostajale određene veštine, tako da je postojao problem mladih koji nisu mogli da nađu posao zbog nedostatka iskustva, a sa druge strane, veliki broj kompanija koje nisu imale dovoljno obučenu radnu snagu.Zato mi ovim zakonom uvodimo veoma jako dualno obrazovanje u koje uključujemo kompanije sa treninzima za radnu snagu radi postizanja potrebnih veština, a najvažnije je, što se primenom ovakvog modela smanjuje broj nezaposlenih.Mi smo u obavezi da naše mlade usmeravamo, da ih podstičemo i da im omogućimo lakše zaposlenje i samim tim i ostanak u našoj Srbiji.Zato u svakom smislu podržavam navedeni predlog

Naredni konkurs će biti u mesecu februaru, a zatim i u mesecu martu. To je, poštovani građani, između 18.000 i 22.000 zaposlenih ugovorom za stalno.Zahvaljujući prošlogodišnjem suficitu u budžetu, prilivu stranih i domaćih investicija, smanjenjem stope nezaposlenosti na jednocifren broj u iznosu od 9,5% mi smo danas u mogućnosti da omogućimo stabilnu budućnost našim građanima koji će uz navedenu meru i stalni posao dovesti i do porasta nataliteta.Skoro sam slušala izjavu gospodina Đilasa da naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić više ne zna ni šta govori, ni citiram „gde udara“. Pa, gospodine Đilas naš predsednik ne udara po džepovima građana u iznosu 618 miliona evra, već zajedničkim trudom, radom, zalaganjem i uprkos pritiscima sa svih strana mi zajedno gradimo bolju budućnost naše Srbije. Sigurna sam da vi ne biste znali gde udarate da ste radili po istom modelu poput našeg predsednika, jer se Srbija nikada brže nije razvijala.U prethodnih 12 meseci prethodnih 12 meseci smo sproveli najznačajnije reforme, koje su nas i dovele do toga da danas možemo da se pohvalimo kako smo najnaprednija zemlja u regionu.Moje pitanje za vas jeste – da li ste vi nekada za vreme vašeg vladavine imali suficit u budžetu uopšte ili ste imali najveću stopu nezaposlenosti koja je iznosila 27%? Podsetiću vas ovom prilikom da je u vaše vreme Srbija bila najzaduženija i to sa najvećom kamatnom stopom. Da vas podsetim takođe i na formiranje raznih odbora, agencija za privatizaciju, SIEPA i mnogih drugih gde su vaše partijske kolege i saradnici imali plate u iznosu od 3.000 evra i više.Dolaskom SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića uspeli smo da sve navedene agencije momentalno ugasimo. Da podsetim naše građane, takođe na gubitak u iznosu od 618 miliona evra, ponovo da podsetim naše građane i jako je važno to često pominjati, koje su otišle u džep Dragana Đilasa. Vi ste prvi uzimali od socijalno najugroženijih i od svih nas građana. U to vreme deca su delila užinu po školama, jer roditelji nisu imali da im daju novac za istu, a ne danas kako plasirate laži, kada je stopa nezaposlenosti na jednocifrenom broju.Dakle, broju.Dakle, u svakom slučaju gospodine Đilas tada je to isto bila i vaša Srbija kada ste uzimali 618 miliona od građana Republike Srbije. Vi ste građanima Republike Srbije takođe obećali pošten rad i zalaganje za bolje sutra i za bolju budućnost nas i naše dece. U ime demokratije ste nažalost od nas samo uzimali, zapošljavali vaše kadrove, a sve zarad kupovine glasova i tako našu Srbiju doveli do bankrota, da smo bili prinuđeni da smanjimo penzije naši herojima penzionerima, koji su to stoički podneli. Zaista im se zahvaljujem zbog toga. Da smo bili prinuđeni da zabranimo bilo kakvo dalje zaposlenje. Ostavili ste našem predsedniku najteži zadatak i praznu državnu kasu.Da li zaista mislite da narod može ponovo da veruje u vaše bolje sutra? Niti Srbija zaboravlja, niti građani zaboravljaju. Prilog tome jeste ispitivanje javnog mnjenja koje jasno govori gde se nalazi vaša politika i verovanje naroda kada je vaša stranaka u pitanju. Ljudi pamte i ne žele vašu subjektivnost, mržnju i nasilje. Vaše zlatno doba je prošlo. Imate raskol prvenstveno u vašoj stranci. Naša deca gledaju vaše nasilje. Pokušaj nasilnog upada u našu Republičku skupštinu. Slušaju različite pretnje našem predsedniku pištoljem u glavu, pretite ženama, predsednikovoj i našoj deci i svima koji misle drugačije u odnosu na vas, a vrlo dobro znamo kako su na kraju prošli vaši neistomišljenici i nažalost pokojni Ranko Panić, koji se nije slagao sa vašom politikom.Srbija je danas jedna stabilna zemlja koja je omogućila građanima povećanje plata, povećanje penzija, izgradnju auto-puteva i to najveće u istoriji naše zemlje, priliv stranih i domaćih investicija, porast zaposlenosti, zahvaljujući stabilnoj privredi i investicijama, zemlja koja se uvek zalaže za mir i stabilnost, pre svega i zemlja koja želi i uporno radi na tome da naši građani ostanu i žive u našoj Srbiji.Uvek možemo bolje kako bi rekao naš predsednik. I zato novi investicioni plan predviđa još veći razvitak i veća ulaganja u sve strukture i delatnosti, o čemu ću govoriti drugom prilikom, jer želim da ostavim vreme mojim dragim kolegama. Naravno uz dalje sprovođenje argumentovane politike kojom se mi isključivo služimo, uz veliki trud i zalaganje i uz adekvatne kadrove, jer SNS, našem predsedniku i svima nama jeste cilj nastavak i razvitak još bolje budućnosti naše dece, naših građana i naše Srbije. Hvala na pažnji.

Hvala, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas je ispred nas set zakona iz oblasti obrazovanja, a ja ću se danas osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju.Osnovni razlog izmena i dopuna ovog zakona leži upravo u njegovom unapređenju, odnosno unapređenju saradnje između obrazovnog sistema i privrede. Obrazovna politika u Srbiji dualni sistem prepoznaje od 2013, 2014. godine. Tada je bilo svega 400 učenika u tri obrazovna profila i sarađivalo se samo sa četrdesetak kompanija.Naravno da odgovornom politikom predsednika gospodina Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije stvorili su se uslovi da dođu investitori, da se otvore nove fabrike i da se uposli veoma veliki broj koji beleži cifru od 700.000 ljudi od 2012. godine.

školovanje po dualnom modelu obrazovanja uživa veoma veliku podršku i predsednika gospodina Aleksandra Vučića, koji je na konferenciji „Dualno obrazovanje – znanje za budućnost“ istakao da je to obrazovanje koje donosi ne samo siguran posao i primanja, već i odgovornost i ozbiljnost, vid školovanja u kome se stiče praktično i primenjivo znanje prema potrebama tržišta.Iz ovoga jasno vidimo cilj, a cilj je budućnost naše dece, naravno, kvalitetno obrazovanje, koje predstavlja najstabilniji put koji vodi ka ostvarenju ciljeva celokupnog društva.Iskoristiću ovu priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja što je Ugostiteljsko-turističku školu u Vrnjačkoj Banji prepoznalo kao lidera, prepoznalo kao kvalitetnu školu, školu koja je postala jedna od deset resor centara za celoživotno učenje.Škola će u narednom periodu od Vlade Republike Srbije dobiti značajna sredstva koja će pomoći za opremanje kabineta, pomoći za opremanje školskog restorana sa najsavremenijom opremom i tu će učenici Ugostiteljsko-turističke škole imati mesta za rad, za napredovanje i za ono što predstavlja resursni nacionalni centar, da se vrši dokvalifikacija i prekvalifikacija kadrova koji, naravno, prema potrebama tržišta trebaju.Lokalno trebaju.Lokalno rukovodstvo u Vrnjačkoj Banji, moram da se pohvalim, je sa puno snage i puno elana učestvovalo u privlačenju investitora i otvorili su se brojni hoteli visoke kategorizacije. Upravo tu jeste jedan od materijala koji će služiti za rad tih učenika koji će se uskoro po dualnom metodu školovati u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Vrnjačkoj Banji i koji će pomoći za zapošljavanje tih kadrova koji će se dokvalifikovati, odnosno prekvalifikovati u pomenutoj školi.Da se vratim i na ključne izmene i dopune, koje se tiču upravo Zakona o dualnom obrazovanju.Ključne izmene su prvenstveno u definisanju jasne razlike između praktične nastave, naravno, i profesionalne prakse, koje su definisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i učenju kroz rad, koje je definisano Zakonom o dualnom obrazovanju.Još jedna od izmena i dopuna koje su jako bitne je potreba za uključivanjem državnih organa u dualni model, pa su ovim predlogom uključeni i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.Još jedna od kvalitetnih izmena je omogućavanje učenicima kojima je trenutno onemogućeno da obavljaju rad po dualnom metodu, da mogu da završe svoje školovanje po zakonima koji važe za srednje obrazovanje i vaspitanje.Planirana izmena koja se tiče olakšavanja postupka akreditacije kompanija i, naravno, tih licenciranja profesora odnosno tih instruktora za sam rad, sam rad, izvršene su izmene vezane za bezbednost dece u samom procesu učenja kroz rad, zabrana rada, koja je jako bitna, u periodu od 22 časa do 06 časova i, naravno, određene promene koje se tiču upisa u predroku itd.Na samom kraju svog izlaganja, želim da kažem da budućnost definitivno pripada, po meni, dualnom obrazovanju, što u srednjoj školi, tako i na visokoškolskim ustanovama, da još jednom pohvalim Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i ministra, gospodina Šarčevića, za koga volim da kažem da je najveći reformator nakon Dositeja Obradovića i da kažem da je prosto reforma, odnosno da je napravljeno kvalitetno školstvo ovom reformom i da sa sigurnošću možemo da kažemo da imamo razvijen obrazovni sistem, koji je merilo vrednosti svake uspešne države, a da, složićete se sa mnom, Srbija to danas definitivno jeste. Hvala vam.

petak smo doneli odluku za razvoj na visokom obrazovanju u Vrnjačkoj banji, na Fakultetu za turizam, pošto se otvara katedra za gastronomiju. To je prva dobra katedra za razvoj takvog dela turizma i ugostiteljstva i tamo smo namenili dobre pare da se srede kabineti, jer će za potrebe srednje škole Vrnjačka banja biti jedan širi centar. A onda je fakultet bitan i tu stvaramo tu jednu vertikalu, kao što radimo i u Kragujevcu i drugim gradovima. Ovo je samo postavljanje baza.Zaista hoćemo da resurs centri budu mesta i da naši srednjoškolski centri i fakulteti zaista budu organizatori, i javni i kako god, svih modela učenja. Nama je cilj da se sve strukovne akademije, kao i visoko obrazovanje, umreži sa svojim partnerima, i na tome mnogo radimo, u inostranstvu, da bi došli u princip ne samo priznavanja diploma, birokratski, jedni drugima, i tu nije u pravu gospodin kad je pričao, nisam stigao da mu odgovorim - slični obrazovni sistemi se lako prepoznaju i priznaju. Imamo mi problem sa nekim ustanovama koje već u regionu neće da priznaju, sad su na listi. Imamo i mi crne liste, isto. Tako da je cilj da sve te crne liste nestanu i da se svi ubace u neki bolji model.Ali, za mnoge od akademija smo obezbedili partnere. Za akademiju u Šapcu, koja ima i poljoprivredu na visoko strukovnim, partnere u Francuskoj. Imamo partnere u Nemačkoj, a vrlo brzo ćemo, negde početkom februara, akademija Veber imati sa Poslovnom akademijom 1. Znači, tako da su to ozbiljne priče i postoje grantovi koji će na visokom obrazovanju dati mogućnost da se što više ljudi obuči da predaje i izvodi nastavu i na engleskom, gde imamo već dosta programa, ali i na francuskom, zbog frankofonije, i na nemačkom i drugim jezicima, a onda ćemo imati još jedan nivo više. Ako poslodavac zna

kadar.Naravno da su i kompetencije jezika tu bitne, ali to je model koji sada gradimo i zato kod visokog obrazovanja će u budućem periodu biti mnogo dobrih izmena.

ja ću danas govoriti o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, ali zaista ne mogu a da se ne osvrnem na komentar, odnosno tvit Vesne Pešić, žene koja je diplomirani sociolog, moja koleginica, iako je starija od mene 20-30 godina, ne znam, koji je toliko neprimeren da to boli.Naime, gospođa je izjavila - ma kakav bojkot, misleći na SZS, Vučiću cev u glavu. glavu. Pazite, to je skaredno. Mislila sam da je žena intelektualac, ali, pošto je obrazovanje deo kulture, a kultura je način života, mislila sam da je ta žena i kulturna. svo uvažavanje nje i njene diplome i njenih silnih funkcija koje je ovde imala, ja sam zaprepašćena. Da li je moguće da jedna, pri tom žena, izrekne takvu glupost, takvu skarednost, da poziva na linč predsednika, i to predsednika Vučića, koji je ovu zemlju izveo iz dubioze, koji je doveo da Republika Srbija bude faktor stabilnosti u regionu, koji je izgradio 350 km puteva, koji gradi škole, bolnice, koji renovira šta god renovira, sve živo po Srbiji renovira, sramota.Ja toj gospođi želim, pošto čujem da je rođendan, srećan rođendan i da dugo živi. Reč ima moć. Mi smo to što govorimo, između ostalog. Ja se stidim ove njene izjave. Ja sam sociolog. Mi ovde svašta doživljavamo jedni od drugih, borimo se, ovo je politička borba, ovo je naša arena, ali da nekom poželim smrt, pa to je skaredno.Takođe, tvit Tatić Slavka samo mrtvi Vučići su dobri Vučići, gospodo, da li je ovo moguće u 21. veku, da vi sem predsednika prozivate čitavu njegovu porodicu?Ja bih zamolila pravosudne da se lepo pozabave malo ovim čovekom, jer, znate, u Srbiji postoje ljudi koji su normalni, ali postoje ljudi koji možda imaju neki problem psihološki. Može ovo da bude zaista poziv na linč. Da mi ovo sredimo na vreme.Ovo je sramota. Ja molim sve poslanike, između ostalog, ova gospođa Pešić, ne bih je nazvala gospođom, ne bih zaista, jer Vesna Pešić je bila i poslanica u ovom parlamentu, a bila je i u diplomatiji. Žena je bila u Meksiku, naš predstavnik, odnosno ambasador. Zar takve ljude da šaljemo? Zar se takvim ljudima uopšte treba... Hajde, neću više da pričam o tome, sramota me je i da pričam o ovome. Neka sedne ispred ogledala pa neka vidi šta je rekla, pa ćemo videti šta će se dalje dešavati.Što se ovog zakona tiče, naravno da je zakon dobar, ne da je dobar nego je odličan, vi odlično radite svoj posao, a neko reče malo pre od uvaženih kolega da niko nije završio ovo dualno obrazovanje. To nije tačno. Mi smo imali pilot projekat 2013-2014. godine, 400 đaka je pohađalo taj projekat, završilo je 320, koliko se ja sećam. Od tih 320, 210 se zaposlilo. Pa, bravo, tako se radi! Znači, deca su dobila posao.A da znamo šta je dualno obrazovanje, da ljudi znaju, pa, to je učenje kroz rad i to je odlično. Ne mogu svi da budu doktori nauka, ne mogu svi da budu umetnici, pravnici, neko mora da bude dobar majstor. Ljudi, nama danas nedostaju majstori. Mi gradimo Beograd na vodi i uvozimo radnu snagu. Zašto? Pa, nismo svi iste inteligencije. Neko mora da bude tesar, neko mora da bude zavarivač, neko će biti pekar. I to je divno. Takvi ljudi otvaraju privatni biznis i takvi ljudi imaju mnogo više para nego što imaju doktori nauka, profesori i ostali. I to nikad nije bilo merilo. merilo. Merilo je rad, disciplina. Ako ste posvećeni, vi ćete imati dosta para.Meni se ovo jako dopada. Dobro je što je Vlada napravila komisiju, da uvek ima uvid u to šta se radi. Inače, ovo je sistem interakcije. Tu su uključeni, pre svega, učenici, ali i škole, Privredna komora, kao najvažniji ste vi, ministar, odnosno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to mora da funkcioniše non-stop pod kontrolom. Meni je drago da postoji ta kontrola i da ste svi, sve validne instance unutra i sigurna sam da će dualno obrazovanje za koju godinu doneti izvanredne rezultate.Prvi i najvažniji razlog ogleda se u definisanju jasne razlike između praktične nastave, to moram da kažem zarad gledališta, da bi prosto ljudi znali o čemu se radi, i profesionalne prakse, što je dobro.Drugi razlog zašto treba da usvojimo ovaj zakon je donošenje izmena i dopuna, tu je prepoznata i potreba za uključivanjem državnih organa, to sam već rekla. Bez državnih organa nema nama prosperiteta, odnosno, prosto interakcija.Treći razlog je obezbeđivanje mogućnosti upisa učenika po dualnom modelu i u predroku, i to je dobro, jer deca mogu da se izjasne čak i u osnovnoj školi da žele da se upišu u dualno obrazovanje, odnosno da pohađaju to.Dobro je i to što je napravljena anketa, odnosno GIZ ili međunarodna agencija Nemačke je odradila na egzemplaru od 208 učenika, anketu i deca su bila oduševljena. Kažu da su stekla samopouzdanje ovim načinom učenja.Takođe, kažu da je mnogo bolje raditi, odnosno kraće učiti, a mnogo bolje raditi, jer na praksi pokazuju rezultate. Znači, ne postoji ono, dođeš u firmu, pa te neko tek naknadno obučava, nego čovek je u tome, krene da radi i ima odlične rezultate.Prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz septembra školske 2019/2020. godine ukupno 72 srednje stručne škole realizuju jedan ili više dualnih obrazovnih profila od ukupno 35 dualnih obrazovnih profila za ovu godinu. To je dobro. Oko 2.600 učenika upisalo je prvi razred po dualnom modelu obrazovanja, 7.000 učenika u 104 škole i 37 dualnih obrazovnih profila. Meni je ovo sasvim, ne da je dobro, nego je odlično, jer postoji hiper produkcija zanimanja.Nažalost, tu su istoričari, sociolozi, pa čak i psiholozi, arheolozi. Kad završite fakultet vi kažete – aha, završio sam fakultet, e sad neka mi država obezbedi posao. Pa, nije baš tako. Kad upisuješ fakultet gledaj šta ćeš da upišeš, jer od nečega moraš da živiš, a ta država ti da sve da ga završiš. Sad, da li će ti obezbediti posao, zavisi od tvojih sposobnosti.Zahvaljujem sposobnosti.Zahvaljujem na pažnji. Srpska napredna stranka će u Danu za glasanje glasati za sve ove zakone. Hvala vam.

nisu prvi mačići. Tad se nije zvalo dualno, nego su pokušali da ga zovu kooperativno i zaista je dobro da je počelo i tako.Mi sad imamo mnogo bolji pokazatelj, to sad ima pun zamah,

sada se te stvari značajno menjaju i čućete kada budemo predstavljali modele strategije po segmentima šta je plan Srbije, upravo što ste i vi rekli. Ništa ne smeta da stvari budu onako izbalansirane kako život nameće potrebe, da imate tržišno orjentisanu privredu koja zahteva radnu snagu i mlade ljude koji kreću kroz taj model. Mogu celoživotno da napreduju na mnoge načine.S druge strane, razvijamo nauku, razvijamo veštačku inteligenciju, razvijamo 4.0 revoluciju. Nama treba sada i mnogo intelektualaca. Da bi to postigli, mi podižemo kapacitete gimnazije sa tih 22 na više od duplo. Kako ćemo to postići? Pa, to radi već reforma gimnazije, koja je počela. Nismo čekali da pišemo strategiju, pa da počnemo, nego sve vreme radimo i mnoge stvari će tu da upadnu. Onda je potpuno pomirljiva priča da imate dovoljno ljudi koji će biti jako dobro obučeni da mogu da nastave brzo kvalitetne studije i dobar broj ljudi koji će biti majstori, raditi, ali i liniju celoživotnog napredovanja i učenja.

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naravno Vladi Republike Srbije za sredstva koja ste opredelili, a sredstva su u visini od 450.000 evra, za dogradnju sprata na osnovnoj školi „Jovan Kursul“ u Varvarinu. Vi ste lično obišli radove, tamo smo se videli i zahvaljujem vas se na tome. Jer, znate kako, naš lokalni budžet nikada ne bi mogao sebi da priušti ovakvu investiciju, a onda vam je jasno zašto vam se prosto zahvaljujem ovom prilikom.Svoje izlaganje danas ja ću usmeriti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, jer je dualno obrazovanje jako važno za sve mlade u našoj zemlji, za njihovu budućnost, a ujedno i za našu ekonomiju i razvoj naše privrede.Osnovni razlog za donošenje ovakvih izmena i dopuna je svakako unapređenje saradnje između visokog obrazovanja, dualnog obrazovanja, celokupnog sistema obrazovanja sa privredom, a svakako će izmene i dopune direktno uticati na na poboljšanje, odnosno unapređenje razvoja dualnog obrazovanja u našoj zemlji.Neki osnovni razlozi zašto se pristupilo izmenama i dopunama predloženog Zakona o dualnom obrazovanja jeste i jasna definicija, odnosno razlika između praktične nastave i profesionalne koje se definisane Zakonom o srednjem obrazovanju i učenju kroz rad koje je definisano Zakonom o dualnom obrazovanju, gde je jasno precizirano da se praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruju i u školi i kod poslodavca i kombinovano, naravno u skladu sa planom i programom nastave i učenja, a učenje kroz rad je omogućeno da se sprovodi jedino kod poslodavca i u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, i to 20-80 od fonda časova stručnih predmeta.Takođe, želim da pohvalim i što se proširio krug za poslodavce, kada je u pitanju pružanje dualnog obrazovanja i uključivanje državnih organa, pa ćemo ovim izmenama i dopunama uključiti u dualni sistem obrazovanja i Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih unutrašnjih poslova kao poslodavce.Takođe, ove izmene i dopune će dati mogućnost i upisa učenika po dualnom modelu i u predroku, pri čemu ćemo svakako staviti akcenat na prioritet upisa određenih dualnih profila,

podizanje nivoa bezbednosti učenika u procesu učenja kroz rad.Takođe, ove izmene i dopune Predloga zakona će nam omogućiti da učeniku kome nije omogućeno učenje kroz rad u toku školovanja po dualnom modelu, da može svoje školovanje da nastavi u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Izmenama i dopunama koje su predložene, o kojima danas raspravljamo, zabranićemo učenje kroz dualno obrazovanje u noćnom vremenskom periodu, vremenskom periodu, od 22 časa do šest sati, što je jako pohvalno. Smatram da je takođe jedna pohvalna stvar koju ove izmene i dopune nama omogućuju, a to je da je sada precizirani sastav Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca.Dosadašnja primena ovog Zakona o dualnom obrazovanju je kod Privredne komore naišla na neke poteškoće u radu pri akreditaciji i licenciranju instruktora za učenje učenje kroz rad, tako da će svakako ove izmene i dopune i direktno uticati na otklanjanje ovakvih poteškoća.Morala bih neke cifre danas da istaknem i da naglasim da prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a iz septembra školske 2019./2020. godine, mi imamo ukupno 72 srednje stručne škole koje su ušle u model dualnog obrazovanja i one realizuju jedan ili više modela dualnog obrazovanja, a prema podacima o upisu učenika u srednje škole za istu školsku godinu, u prvi razred po dualnom modelu obrazovanja je čak 2600 učenika upisano. Kada pogledamo ukupno po svim razredima, oko 7000 učenika je uključeno u dualni model obrazovanja u 104 škole, na 37 dualnih obrazovnih profila.Prema podacima Privredne komore Srbije, do sada je već 400 kompanija dobilo akreditaciju ili je u postupku akreditacije. Veoma je važno da u sam sistem dualnog obrazovanja bude uključeno i srednje obrazovanje, kao i uključenje univerziteta, a ove izmene i dopune će zasigurno doneti unapređenje sistema dualnog obrazovanja, jer samo zemlje koje imaju u svom sistemu obrazovanja ovakav sistem i uključenje dualnog obrazovanja, mogu da veruju i da misle na svoju budućnost.Mi slobodno možemo reći da se ponosimo danas sa mladima koji su već ušli u sistem dualnog obrazovanja, jer su za sebe stvorili jednu odgovornost i ozbiljnost pristupanja radu i da su pored toga još za sebe obezbedili siguran posao, kao i primanja.Osnovni cilj ove Vlade, a i Ministarstva prosvete je da stvorimo mogućnost za sve mlade ljude da se obrazuju za poslove budućnosti i da steknu nove veštine, jer sigurna sam da se svi ovde slažemo da se gotovo na svim vrstama posla mnogo više nauči u praksi, nego u učionici, odnosno u teoriji. Ovakvim zakonima ćemo svakako uspeti da vratimo poverenje mladih u institucije i još jednom pokazujemo da su mladi, odnosno njihovo obrazovanje prioritet ove Vlade, jer je svakako to budućnost Srbije. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Studenka Stojanović.Izvolite. pred nama su izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja. Pre svega moram da istaknem da kada je reč o vama ministre i vašim Ministarstvu, vašem zajedničkom radu na unapređenju obrazovanja, zaista imate kontinuitet i kvalitet u rešenjima koja preduzimate.Za ovih nekoliko godina, koliko sam ja ovde u parlamentu, svaki zakon koji ste pred nas poslanike postavili imao je za cilj isključivo unapređenje procesa obrazovanja, dobrobit učenika i studenata i popravljanje stanja u prosveti uopšteno, koje je zaista bilo, kao što znamo, jako loše.Osim što su poslednjih godina značajno poboljšani uslovi u školama, što su objekti renovirani, negde čak izgrađeni i novi, uvedena digitalizacija, koja značajno olakšava funkcionisanje sistema obrazovanja i vaspitanja, najveći uspeh, po mom mišljenju je uvođenje dualnog obrazovanja.Dve decenije unazad smo mogli da slušamo o tome kako deca završavaju škole bez imalo praktičnog znanja, da se obrazuju za profile za koje realno, na tržištu ne postoji potreba, bar ne u onolikom broju koliko njih taj profil obrazovanja završi.Dalje, završi.Dalje, kao primedbu smo mogli čuti i da treba obrazovane profile prilagoditi potrebama poslodavaca kako bi nakon diplomiranja učenici mogli da zasnuju radni odnos. Ovaj model obrazovanja, odnosno dualni model, rešava upravo ove pomenute probleme. Omogućava učenje kroz rad, rad kod potencijalnog poslodavca, koji kao što ovde vidimo, u najvećem broju slučajeva zapošljavaju upravo one koji se obrazuju po dualnom modelu.Obzirom modelu.Obzirom da Ministarstvo prosvete prati implementaciju zakona koje mi ovde donosimo, podaci jasno govore o uspehu uvođenja dualnog modela obrazovanja, pa tako imamo podatke iz septembra meseca školske 2019/2020 godine, da ukupno 72 srednje stručne škole realizuju jedan ili više dualnih obrazovnih profila od ukupno 35 dualnih obrazovnih profila za ovu godinu. Preliminarni podaci o upisu učenika u školsku 2019/2020, odnosi se na srednje škole, pokazuje da je oko 2.600 učenika upisalo prvi razred po dualnom modelu obrazovanja. Ukupno u svim razredima dualno obrazovanje pohađa oko sedam hiljada učenika u 104 škole na 37 dualnih obrazovnih profila.Prema podacima Privredne komore Srbije, do sada je oko 400 kompanija akreditovano ili je u postupku akreditacije sa 953 licencirana instruktora.Ono što bi još građani trebalo da čuju, kada govorimo o ovoj temi, jesu rezultati istraživanja u Srbiji. Na primer, nemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ, ispitivala je u svom istraživanju efekat modernizacije profila na kvalitet ishoda obrazovanja na radni status i na kvalitet poslova zaposlenih. Radi se o profilu bravar, zavarivač, električar, industrijski mehaničar. To su učenici koji su upisani 2015/2016. godine, a završili su školu 2018. Analiza je pokazala da su učenici koji su pohađali neki od ova tri profila nalazili prvi posao upravo u kompaniji u kojoj su pohađali učenje kroz rad, odnosno u toku modela dualnog obrazovanja sticali praktično znanje u tim kompanijama i zarađivali su veću platu od svojih vršnjaka koji nisu školu učili po tom modelu.Postoje i dokazi da su učenici koji pohađaju dualne profile nalazili posao koji je vezan baš za njihovo obrazovanje. Takođe, postoje i podaci koji govore o tome da su poslodavci vrlo zadovoljni kadrovima koje zapošljavaju nakon završetka škole po dualnom modelu, kao i podaci da su učenici zadovoljni svojim odabirom profila, a i rezultati su im svakako daleko bolji.To je najbolja potvrda da ste uradili pravu stvar, kako za zapošljavanje mladih, tako i za razvoj privrede koja će na raspolaganju imati odgovarajući kvalitet kadrova koji su osposobljeni za rad. Zahvaljujem.

Zakon o dualnom obrazovanju koji se odnosi na obrazovne profile u trajanju od tri ili četiri godine, kao deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Tada je već odmah bilo 200 kompanija koje su ispunjavale uslove za uključivanje u dualno obrazovanje. Dakle, radi se o učenju kroz rad kod poslodavca, i to obezbeđuje učenicima osim znanja i određenu naknadu za taj rad, što je dobro, takođe i mogućnost da se zaposle posle školovanja kod tog poslodavca, a poslodavcu obezbeđuje stručan kadar koji je usko specijalizova za za rad.Želim da, pošto sam iz Niša, da vam iznesem neke pozitivne primere sa juga Srbije, koji se tiču praktične primene dualnog obrazovanja. Najpre, učenici iz elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ iz Niša imaće dvogodišnju praksu u pogonu u pogonu EMS, a za to vreme osim učenja, primaće minimalnu zaradu, naknadu za prevoz i hranu i imaće zdravstveno osiguranje.Ugovori o dualnom obrazovanju potpisani su u oktobru prošle godine i postoji mogućnost da osim znanja, praktičnog znanja koje je za njih jako važno, učenici dobiju i šansu da sebi obezbede radno mesto.Još jedna od škola sa juga Srbije u kojoj postoji sistem dualnog obrazovanja je Tehnička škola iz Vlasotinca, koja je čak od Ministarstva prosvete, vi se verovatno sećate, dobila priznanje za rad na području građevinarstva i za uspeh u sprovođenju programa dualnog obrazovanja.Sredinom 2018. godine Ministarstvo prosvete je odobrilo četiri obrazovna profila po dualnom modelu za tri srednje škole u Vranju. I to za ekonomsku, tehničku i hemijsku školu. Ta lokalna samouprava je prepoznala značaj kvalitetnog obrazovanja i šanse da učenici dobiju zaposlenje i obezbede sebi zaposlenje i zbog toga je upravo kao jedan od prioriteta određeno i ulaganje u obrazovanje.Još jedan primer sa juga Srbije je Vladičin Han. U Vladičinom Hanu je na primer uveden smer gde će učenici po završetku školovanja dobijati zvanje – industrijski mehaničar i to je dogovoreno u saradnji sa novom fabrikom turskog investitora „Teklas“. Ovu fabriku je, da vas podsetim, otvorio Aleksandar Vučić sredinom 2016. godine, kojom prilikom je zaposleno 400 ljudi, a onda se otvorila i mogućnost da mladi po završetku školovanja dobiju posao.Sve u svemu, vidimo ubrzan razvoj u oblasti obrazovanja, mnogo obrazovnih profila koji daju šansu i podršku, pre svega mladim ljudima da pronađu odgovarajuća zanimanja, da se isprofilišu i da ostanu da rade u Srbiji.Poslanička grupa SNS će podržati i ove predloge koji su danas pred nama da bismo, između ostalog, nastavili sa ubrzanim razvijem sistema obrazovanja, vaspitanja, ali da bismo razvijali odnos između obrazovanja i privrede, odnosno i samu privredu u Republici Srbiji. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. **Boban Birmančević** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, kada je u pitanju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada je u pitanju ova Vlada i naravno i ovo Ministarstvo, više niko ne postavlja pitanje da li će nešto biti urađeno, nego kada će to nešto biti urađeno.Set zakona koji su pre svega usvojeni iz oblasti Ministarstva prosvete doneće, već su doneli određene pozitivne efekte, ali ono što očekujemo to je da u narednom periodu ti efekti budu još veći, još značajniji i na duže staze podignu obrazovanje na nivo koji država Srbija, vođena Aleksandrom Vučićem, i zaslužuje.Do pre nekoliko godina niko nije ni imao posao, kvalifikovani, polu kvalifikovani, nekvalifikovani, visokoobrazovani, svi su bili u problemi. Čini mi se visokoobrazovani ljudi u najvećem. Radili su visokoobrazovani kadrovi i u pekarama, i u kafićima, i u trafikama, ali vreme je to prošlo vreme koje jednostavno će zaista ostati kao težak period, ali period koji se neće zaboraviti i iz koga su se izvukle ozbiljne promene, odnosno predlozi da nešto bude bolje, a ova Vlada, ovo Ministarstvo je to bolje i predložilo i sprovodi u delo. Ti isti nisu znali ni koliko je dece u školama, a još su manje znali šta ta deca završavaju i šta će biti kada tu školu završe.Zahvaljujući ozbiljnim merama, ali i merama države, sistemskim izmenama i rešenjima sa 26% nezaposlenosti, stigli smo do 9,5%, podatak koji dovoljno govori sam za sebe, ali jedan od ključnih faktora je upravo bilo Ministarstvo prosvete.Ono što se pokazalo, kao pravi recept, a to se pokazalo i u ovom ministarstvu, a to je nešto što je uradio Aleksandar Vučić, u Srbiji, a to je da Srbija ima konačno domaćina, ima nekog ko je odgovoran za svakog u ovoj u ovoj Srbiji, pa nije bitno gde on živi i nije bitno u kom delu je Srbije i nije bitno koliko je obrazovan, čak nije bitno ni da li podržavaju ili podržava Aleksandra Vučića.Aleksandar Vučić je domaćin u ovoj Srbiji, u ovoj skupštini domaćin je predsednik skupštine, Maja Gojković, a u Ministarstvu prosvete, najodgovorniji je ministar Šarčević. Za sve ono što se uradi ili ne uradi, takođe je najodgovorniji ministar Šarčević i ne treba bežati od odgovornosti.Lično znam da je, upravo ministar Šarčević, promenio saradnike koji mu nisu odgovarali, odnosno koji nisu bili dobri po rezultate i nisu bili dobri po Ministarstvo. Uvek može bolje, a to pokazuju upravo ministar Šarčević i zakoni koji su i danas na dnevnom redu, oni su promena zakona o kojima smo već razmatrali i kojima smo već pričali, ali to samo pokazuje da se ovo ministarstvo i ova Vlada prilagođava problemima, prepoznaje probleme i rešava ih, ako treba svakih deset dana, naravno ne u bukvalnom smislu, ali ako je potrebno da se menja, ako smo uočili neke greške promenićemo ih.Ono što hoću, a da ne bih zaboravio, hoću u ime vladimirčana, u ime ljudi iz Koceljeve, ali pre svega ljudi iz Vladimiraca, da se zahvalim da domu učenika, koji je stajao kao Skadar na Bojani, i koji je upravo, zahvaljujući i ovom ministarstvu i, naravno Kancelariji za obnovu i razvoj, ali i Vladi Republike Srbije, konačno pušten u rad. Vladimirce će pre svega, zahvaljujući novoj snazi i novim ljudima, koji u ovom trenutku vode Vladimirce, ali između ostalog i domu i pojačanoj i zaista priznatoj srednjoj školi, u Vladimircima, imati sa čime da se podiče.Sa druge strane, građani Koceljeve, sa novim objektima, sportskim objektima i halama, vezani upravo za škole, kao jedan negativan primer, upravo grad Šabac, iz koga ja dolazim gde od 45 seoskih mesnih zajednica, u 42 verovali ili ne, a verujete naravno, u 42 nema niti metar vodovodne, niti metar kanalizacione mreže. O sportskim objektima, vezanim za školu, nažalost građani tih sela i tih mesnih zajednica mogu samo da sanjaju, ali presuda za to kako se neki ponašaju i šta rade, naravno biće i desiće se na prvim sledećim izborima. Građani će imati upravo priliku da glasaju za one kojima veruju i onima koji donose rezultate, dok sa druge strane imamo, upravo ljude koji su prvo pretili vešanjima u centru, pa su onda prešli i na pretnje ubistvima. Upravo su uperili snajper na našeg predsednika, a zadnje im je da stave cev na glavu predsednika Srbije i da prete ni manje ni više porodici Vučić.Ali, ja evo koristim priliku da upravo njima, koji u svom očaju i nemoći, jer nemaju ni politiku, nemaju ni članstvo, nemaju ni podršku, više ne znaju šta će, pa prosto neka se pogledaju između sebe, neka pogledaju u ogledalo da ih neko pogleda, definitivno ovo što oni rade, graniči se sa ludošću ali svako neka radi ono što misli da treba.U Srbiji postoji domaćin, a to je Aleksandar Vučić.

sve što mogu da kažem, to je da budućnost Srbije direktno zavisi i od Ministarstva prosvete, ali i od drugih zakona od Vlade i od svega onoga što prođe kroz Skupštinu i od onoga što narodni poslanici izglasaju ili izglasaju u svom mandatu. Odgovornost za sve što smo uradili je, upravo na Ministarstvu, ali i na narodnim poslanicima, koji su podržali ili nisu podržali određene zakone. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.

Ane Brnabić, koja je nedavno rekla – Srbija je na mnogim poljima napravila značajni iskorak, ali je onaj u oblasti obrazovanja i reformi toliko veliki da je postala jedna od lidera u Evropi. Zahvaljujući reformi, đaci će učiti programske jezike i imaćemo generacije koje će upisivati srednje škole sa znanjem koje se nekada sticalo na fakultetima. Gospodine ministre, vaš doprinos, doprinos vašeg ministarstva je svakako veliki u

olakšava se i ubrzava priznavanje isprava sa 500 najbolje rangiranih univerziteta, skraćuje se rok postupka sa 90 na 60 dana i postupak unutar agencije se profesionalizuje. Zatim, unapređuju se mere za osiguranje kvaliteta u sistemu kvalifikacija, uključuju se stručnjaci iz privede i drugih nadležnih institucija. Po potrebe se formiraju posebne komisije i stručni timovi. Zatim, usaglašavaju se deskriptori nivoa kvalifikacija sa evropskim. Preko formiranih srednjoškolskih resurs centara, a ima ih već formirano u gradovima Srbije, proizvodi će se kadrovi to jest određena vrsta radne snage koja je potrebna privredi, a o njima će se omogućiti stalno usavršavanje to jest obrazovanje za odrasle.Što se tiče Predloga zakona o žigovima, tri su najbitnije stvari. Prvo je sticanje i zaštita žigova se usklađuje sa propisima EU, uspostavlja uspostavlja se efikasniji sistem zaštite u slučaju povrede žiga, i treće ukida se institut žalbe u cilju pojednostavljenja postupka.Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u cilju nesmetanog nastavka uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema prosvete zakon se usklađuje sa novim Zakonom o zaštiti podataka, po pitanju vođenja registra i evidencije u obrazovanju i vaspitanju, uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja. Svrhe obrade podataka, prijema podataka i tako dalje.Dakle, uspostavlja se i uređuje jedinstveni informacioni sistem prosvete koji će obuhvatiti predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje i vaspitanje, obrazovanje odraslih, ali i visoko obrazovanje kao i učenički i studentski standard. Zatim, omogućava se racionalno planiranje resursa i budućih investicija i preciziraju se neke odredbe koje su unosile, manji broj odredbi, koje su unosile nedoumice do sada.U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju uglavnom se vrše tehničke stvari, zakon se usaglašava sa dva zakona, Zakonom o dualnom srednjem obrazovanju koji je već u primeni, primenjujemo ga i sa Zakonom o dualnim studijama koji još nije u primeni.Kao peti je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju. Ovde se unapređuje saradnja između obrazovnog sistema i privrede, pa samim tim i razvoj dualnog obrazovanja već od školske 2020/2021. godine. Definišu se i preciziraju razlike između praktične nastave i profesionalne prakse, sa jedne strane i učenja kroz rad, s druge strane. Praktična nastava i profesionalna praksa koji su definisani Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ostvaruju se u školi, kod poslodavca, ili kombinovano u skladu sa planom i programom nastave i učenja i u obimu do 25%.S

pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje prihvatimo ove zakone. Hvala

Još tri minuta. plus znanje temelj svake uspešne države. Temelj svake uspešne države jer obrazovanje, svakako je investicija koja ima ogroman uticaj na ekonomski napredak i razvoj svake zemlje pa i na ekonomski napredak i razvoj Republike Srbije i direktno utiče na smanjenje siromaštva.Ja bih ovom prilikom s obzirom na vreme, htela samo da pomenem konferenciju koja je 23. decembra održana ovde u Beogradu, gde je bio prisutan i predsednik Republike Aleksandar Vučić, gde ste bili prisutni i vi, gde je bilo prisutno 1.500 učesnika i gde je Aleksandar Vučić u svom obraćanju na toj konferenciji rekao

odnosno mladog čoveka koji treba da stekne znanje i veštine za brzo zapošljavanje, da ne čeka na tržištu rada, već da svoje znanje i umeće odmah iskoristi u privrednim kompanijama, gde će zarađivati za svoju egzistenciju, gde će steći ozbiljnost i odgovornost, jeste nešto što je uveo kao premijer, sada predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Naravno, da sve pohvale za ove izmene i dopune, jer naravno da je dobro, to u stvari pokazuje da ste vi pratili implementaciju primene zakona, da su uočene određene poteškoće i da te poteškoće upravo kroz ove izmene i dopune biće ispravljene, a negde kao glavna poteškoća, to je da učenik koji završava osnovnu školu koja će biti ovim Predlogom zakona otklonjena sada će moći da pre polaganja završnog ispita izrazi svoju želju i da upravo oni učenici koji žele da upišu srednje stručno obrazovanje po po dualnom modelu, tu mogućnost imaju.Za SNS, za našeg predsednika Aleksandra Vučića, svako dete i roditelj imaju pravo da znaju na vreme i koju će školu njihovo dete da upiše i naravno koliko će za taj svoj rad biti sutra plaćen. Ono što takođe želim da iznesem i da pohvalim, a to se tiče zaštite posebno osetljivih i posebno ranjivih grupa, tu bih istakla zaštitu dece učenika osoba sa invaliditetom, gde se kroz smernice omogućava prosvetnim radnicima,

pruži potpuna mogućnost za savlađivanje nastavnog gradiva ovoj deci u punom kapacitetu i punom obimu.Takođe bih naravno pohvalila izmene koje se tiču slepih i slabovidih lica i mogućnost da oni imaju udžbenike na brajevom Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Nemanja Radojević. ću.Pre svega bih izrazio žalost što se danas kada se raspravlja o ovim zakonima koji su u vezi sa obrazovanjem, loše govorilo o univerzitetskim profesorima koji kritikuju rad vlasti, što mislim da je loša praksa i koju bi trebalo izbegavati u budućnosti.Što se tiče Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, to je jedna proevropska stvar, dakle sistemska, koju bi samo trebalo ubrzati i nema u njoj ništa loše.Ono što jeste problem, to je da akademska i radna mobilnost je naša realnost danas, možda u većoj meri nego što bi to trebalo da bude. Ljudi odlaze, ne odlaze samo visokokvalifikovani, odlaze svi koji imaju priliku da pobegnu od lošeg života.Znači, naša realnost jeste odliv mozgova i to je jedno pitanje koje će mučiti svaku narednu Vladu i mi kao neki odgovorni ljudi bi trebalo da pokušamo da iznađemo rešenja, kako bi ove procese zaustavili.Lično verujem da ovakav negativan trend, kratkoročno ili na srednji rok, ne može da se popravi, na žalost, to je posledica nekih loših odluka koje su vodile sve Vlade i svi državnici koje smo mi imali u prethodnom periodu, da kažem, više stranačka i dosta je danas pričano o greškama bivše vlasti.Ja na ovom mestu ponovo moram da upitam većinu, zašto, kada imate pravosuđe koje kažete da sudi ni po babu ni po stričevima i policiju koja je nikada efikasnija, a i dalje su ljudi koje optužujete za loš život, i dalje na slobodi.Dakle, ili to što pričate nije tačno ili stanje u pravosuđu i policiji nije baš toliko idealno. Sve ovo se odslikava kada mladi ljudi biraju da li će da odu negde napolje i da tamo zasnuju svoje porodice ili će ostati ovde.Kada ste mlad čovek koji ima priliku da se iseli iz zemlje i kada se svaki dan suočavate sa poteškoćama koje se dešavaju u Srbiji, onda je njegov izbor na kraju dana, na žalost vrlo lak.Malo lak.Malo mladih ljudi u Srbiji vidi šansu za bolji život i njima se izbor svodi na to da li će ostati ovde u siromaštvu ili otići negde i pronaći bolji život. I naravno, nije samo obrazovanje to koje koje je problem što imamo veliki odliv mozgova iz Srbije, to je jedno kompleksno pitanje, ali se može podvesti pod to da li oni vide nadu da ostanu ovde ili ne.Dakle, da bi zaustavili odlazak mladih, mi im pre svega moramo dati i pravnu i ekonomsku sigurnost.Smatram da trenutno sa ovakvom ekonomskom politikom i nekim pokazateljima, sa kojima se i danas ovde mahalo, to je recimo poraz BDP-a od 4,2% u poslednjem kvartalu prošle godine, nisu dobri pokazatelji, jer da bismo popravili ekonomsku situaciju, naš BDP bi trebao da bude 9,10% na godišnjem nivou, kako bi uspeli da pratimo ili da se malo približimo razvijenim evropskim

rasterećenje građana na osnovu poreza. Mi sada dodatno oporezujemo IT sektor, te mlade i stručne ljude, dalje im otežavamo situaciju, umesto da im omogućimo da se ovde samo zaposle, da zaposle druge mlade ljude, a da ne odlaze u svet.Dakle, mi se na tom polju ne takmičimo sa Nemačkom ili Amerikom, nego sa Hrvatskom, Rumunijom, Gruzijom, nekim državama koje su u sličnoj situaciji kao što smo i mi.Dakle, što se tiče dalje nekih fingiranja činjenica, ja moram da spomenem i Nacionalnu službu za zapošljavanje, gde na na statističko smanjenje broja nezaposlenih utiče i taj broj ljudi koji se konstantno iseljava i to što su se u prethodnim godinama promenila metodologija, kojom se ovaj broj prati.Dakle,

promenio se broj stanovnika u Srbiji u tome periodu, gde je 2017. godine u Srbiji živelo sedam miliona ljudi, a godinu dana kasnije taj broj je opao za tih 50.000.Takođe NSZ briše iz evidencije one ljude koji se ne jave na posao koji su mu dali ili se ne jave na ili se ne jave na konsultacije koje ta služba obavlja.Dakle, evidentno jeste došlo do promene broja nezaposlenih, ali moramo baratati sa konkretnim i pravim brojevima i činjenicama.Ja imam jedan predlog. Dakle, ako bismo umesto izdvajanja iz budžeta za stadione ili za suludu trku u naoružanje, u koju smo ušli sa komšijama, uložili u visoko obrazovanje, dakle, da se poprave programi, da se popravi studenski život, mislim da bismo mogli da postanemo neko ko bi mogao da privuče strane studente u našu državu i za to ne bismo morali da tražimo primere mnogo daleko. Možemo da pogledamo primer Slovenije, gde, recimo, ne dolaze samo studenti iz Evrope, već i ljudi iz Amerike, odnosno studenti koji beže od visokih školarina i njihovih studenskih kredita kako bi tu studirali i tu kasnije nastavili svoj život.Takođe, reforma univerziteta, odnosno reforma obrazovanja ne bi trebalo samo da se krene od univerziteta, već to da bude jedan proces koji prati i ostalo školovanje. Pa, evo, danas mislim da propuštamo priliku da uvedemo obavezno srednjoškolsko obrazovanje. Pa je moje pitanje za ministra zašto se to ne radi, zašto to nije na dnevnom redu? Takođe, koje su prepreke u praksi da nam, i pored toga što je osnovno obrazovanje obavezno, ljudi ispadaju iz osnovnog obrazovanja? Dakle, tu pre svega mislim da pripadnike romske populacije. Prema nekim mojim podacima, to je broj od više hiljada ljudi u Beogradu, ne znam koliko je to u Srbiji. Dakle, oni su posle ostavljeni na ulici da se bave sitnim kriminalom, koji posle prerasta u neki krupniji, onda sami sebi pravimo i bezbednosni problem.Takođe

po meni, opravdano izazvali i podsmeh među građanima Srbije i postali razlog za šale i nevericu.Zašto je to tako? Mislim da je zbog toga što moramo se suočiti sa tim da više od 100 škola u Srbiji nema ni toalete, dakle, propušteno je da se ove osnovne stvari naprave.Takođe, naprave.Takođe, oni koji su dovoljno srećni da imaju toalete nemaju u njima papir, ubruse, sapune. Dakle, to je neka mala stvar od koje bi moglo da se krene kako bi se poboljšao položaj ljudi u školama.Takođe, materijalni status prosvetara je jako loš. Stalno im se stavljaju nove obaveze, da prate pojedinačno razvoj svakog studenta, da organizuju dodatnu nastavu, za šta mislim da nisu trenutno adekvatno plaćeni. Dakle, oni moraju biti naš cilj, njihov životni standard, jer smatram da su da su oni ta prava budućnost Srbije.

Da ste pažljivo slušali ovog puta ili sve druge izjave takođe uzeli u razmatranje, mogli bi da vidite uloženo jako mnogo u renoviranje ustanova.Znači, blizu 1.000 ustanova od 2.500 je renovirano u potpunosti. To je 40% od temelja, znači, od zidova, od instalacija, od energetske efikasnosti, od svega. Ne bi nijedan računarski sistem mogao da radi u nijednom objektu zato što su žice iz 70-ih godina tanke, nemaju struje dovoljno. Znači, vecei su urađeni, pa da kažem u 90 i više pošto škola. A ta priča ne treba mi savremene metode dok nemam ve-ce, pa možda nekom ne treba. Znate, otiđite u Kinu, koja je šampion u svemu ovome, prvo u PIZI, znate da imate i planinska područja, sela, gde su zemljani podovi i da nema struje još uvek, tamo u toj Kini, gde imate pametne gradove i ostalo.Takođe sam danas rekao, da ste pratili ovde, da je Srbija na osmom mestu u svetu po pravednosti obrazovanja. Znači, to što ste dobili podatke za romsku populaciju za osnovno obrazovanje su netačne, jer su ispod 2%.Drugo, afirmativne mere, koje uvodimo, gde dobijamo i novac i pomoć od EU, sada poslednji put smo dobili 27,4 miliona evra i one daju rezultate. Naročito se mnogo vodi računa o ne osipanju prvo devojčica, zbog ranijih udaja i svega toga, podizanje broja romskih učenika u srednjem obrazovanju i na visokom i verujte mi, daću vam podatke, ne znam napamet, ali možete da vidite na sajtu Ministarstva, duplira se broj romske dece.Naravno, da to nije završen proces, ali otiđite u bilo koju evropsku zemlju. Ja sam pričao sa mađarskim ministrom, oni su članice EU kada i Slovenija od 2004. godine i imaju isti problem ako ne i više. Švajcarska je imala 15% drop out od osnovnog ka srednjem obrazovanju, Španija isto. Ne vole deca da uče.Kod nas je merama i dualnog i kome god se ne sviđalo i afirmativnim merama prema Romima to svedeno na 5%. Znači, obuhvat dece u srednjim školama Srbije je 95% bez uvođenja kratkih ciklusa. Većina zemalja je to uradila tako što je uvela dvogodišnje. Mi ih imamo u zakonu, još u praksi ih nismo pustili. Sve to daje rezultat. Verujte mi. Dođite kod mene u kabinet, čućete sad kad počne priča o strategiji, egzaktni podaci o

radimo.Bićete upoznati sa svim novinama koje se rade. Da bi se srednje obrazovanje smatralo zakonom obaveznim, mora promena Ustava, jer u Ustavu stoji da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, srednje da je samo besplatno. Besplatno ne plaća se školarina, šta god ko dalje smatrao da bi trebalo da bude.Pomozite mi šta je bilo još od pitanja.Kada je u pitanju internacionalizacija, to je tema koju sam ja pokrenuo.

znači, ravnopravna zemlja sa 23 samo u svetu.Ja 28. odmah posle Svetosavske akademije idem u Tokio i postajemo 13. zemlja koja ima bilateralnu saradnju u nauci sa Japanom. Znači, nismo mačiji kašalj, verujte mi. Već imamo sa Amerikom, Kinom, Korejom itd. Ali, to su koraci od sedam milja. Nije stanje kao što je bilo.Mi je bilo.Mi radimo da se vrati kvalitetno visoko obrazovanje i kao izvozni proizvod, da osnažimo naše visoko obrazovanje. imamo 27 akreditovanih programa nastava na engleskom u našim univerzitetima. Beogradski je ispred Ljubljanskog. I oni su pravili velike greške, i oni i Mađari. Dovedu Irance ili dovedu Tibetance, oni uhvate i pobegnu. To je bio migrantski talas. Nisu oni toliki kvalitet ostvarili.Mi to radimo temeljnije. Beograd je nekad, kad sam ja studirao, imao 30.000 stranih studenata.

Radi se FON. Počeće, pare odvojene, iz starih kredita. CEBAS-ov novi kredit koji sam ja sada potpisao ima 95 miliona evra. Nije samo da bi podigli. Morate da dokažete banci Saveta Evrope da je to inovacija u visokom obrazovanju. Nedavno smo prošle nedelje imali poslednju sesiju oko strategije pametne specijalizacije, koja podrazumeva upravo nove programe inovacija na visokom obrazovanju.Četiri su velike teme. To je hrana za budućnost, mašine za budućnost, IKT i kreativne industrije.Kao dva nova kampusa sa po četiri fakulteta, oba su na Novom Beogradu, i već su urađeni idejni projekti, rade se glavni projekti. To su sredstvima CEBAS. Kreće iduće godine gradnja. FON kreće ove godine gradnja.U tom istom projektu je ETF, nova zgrada ETF-a, nova zgrada ETF-a, pored postojeće u zgradi sa arhitekturom i građevinom, gde oni imaju 12.000 kvadrata, dobijaju novih 10. To je ono dvorište tamo između, i daće jedan sprat arhitekturi i građevini, da se i oni razbaškare.Radi se nova zgrada matematičkog pojačanja fakulteta na Zvezdari, gde su već dobili jednu zgradu. Radi se renoviranje u Beogradu Fakulteta građevine, arhitekture, tehnološkog, mašinskog i zgrade PMF, kod Studentskog trga, koji su potpuno propali. Radi se nova zgrada muzičkog, novi Fakultet muzičke i umetničke igre, primenjenih umetnosti. Na Senjaku se dorađuju fakulteti likovne umetnosti, uz ono što oni tako žele.U

32 miliona evra. Zaboravio sam da kažem, ide rekonstrukcija tehnološkog u Novom Sadu i štošta i ide se podizanje kapaciteta. Da bi mogli da primimo strane studente, mi nemamo resurse, nemamo dovoljno studentskog standarda. Znači, 32 miliona je samo za to sada posvećeno. I imamo grantove na budžetu ove godine da pojačamo i za druge regije. Da bi primili studente iz severne Afrike, traže da deo modula nastave bude na Francuskom. Radimo module na nemačkom i španskom. Ovo nije rađeno decenijama.Imamo šta da ponudimo, ali da bi napravili infrastrukturu uradili smo sa MUP studentske vize, što je bio problem. Sa Ministarstvom spoljnih poslova ja sam odobrio ove godine deset sajmova gde će biti predstavljeni programi. Program se zove „Studiraj u Srbiji“. ambasada u Srbiji stranih koje mi imamo kao ciljne grupe su vrlo zainteresovane.Vlada Srbije je ukinula vize mnogim zemljama potencijalno koje bi mogle da studiraju ovde. Kompanija koja će s nama da radi ovaj prvi centar za veštačku inteligenciju ujedno radi upravo ove priče o kojima vi govorite. Radi robote za obrazovanje, humanoidne, radi apsolutno nove tehnologije.Za informaciju vašu i ostalih nedavno, sada pre 20 dana studenti FTN u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su osvojili u Kini prvo mesto oko novih platformi učenja upravo tih nekih novih tehnologija. Ako je zaista kreda, tabla super. Najmanje što je meni bitno da se smeju ministru Šarčeviću. Smejali su mi se kada sam rekao da ćemo da programiramo robote, da će da bude informatika obavezana. Niko se ne smeje više. Jel tako? Rekli smo dronove posle Estonije tri meseca, eno ima podeljeno u prvih 30 škola. Ni to više nije smešno. Jel tako? Pa zašto bi bilo našoj deci dosadna nastava, a ne savremena.Jel deca u Finskoj, Estoniji, Irskoj i nekim drugim zemljama imaju privilegiju to da uče. Hajde i mi da budemo jednom u tom prvom vagonu gde to može da se desi. Ja tako gledam. I meni je cilj da me kritikuju zbog toga mašala, ali videćete vrlo brzo na Dedinju centar se oprema. Ugovor smo potpisali pred novu godinu. Takav centar se gradi u Novom Sadu i Trsteniku. To je prva faza.Druga faza.Druga faza se radi razvojni centar, da se ne kaže dolaze industrije koje nisko plaćaju radnike. U tom centru će raditi 120 doktora nauka inženjera iz oblasti veštačke inteligencije. Usvojena je Strategija veštačke inteligencije na Vladi.Fond za nauku je raspisao poziv za minimum 24 grantove su, grantovi 200.000. Ako budu manji biće više za veštačku inteligenciju. Znači, ništa to nije omanuto, nego ljudi ili ne žele da vide ili su nevoljni ili im ne odgovara što to radi ova strana. Ne vidim drugu misao, zaista svaku vašu primedbu i pitanje možete kod mene u kabinetu da dobijete detaljno.Ja sam držao prošle nedelje i pres konferenciju, međutim ne vole ljudi da čuju. Pomenemo matura. Kažu, to je dobro, ali ne može za dve godine. Da, ali tri godine radimo i te dve, to je pet godina. Kaže neće visoko. Pa sa visokim radimo. Znači možemo u nedogled da idemo. Ne znam dokle nihilizam u Srbiji može da bude protiv svoje dece. dece. Ja ovo radim u interesu učenika, studenata, mladih ljudi u Srbiji i briga me ko se smeje. Ima ona narodna ko se zadnji smeje valjda je najslađe. Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. bili u prosveti, radili neposredno, jer ovo je jedno skraćeno predavanje od ovih 11,5 minuta nije samo presek današnje rasprave u Skupštini koja očigledno nekome ko nije prošao domaći zadatak ili ne shvata i neparticipira neparticipira dovoljno dobro svoje okruženje i državu u kojoj živi može ozbiljno da pomogne ukoliko ga bude ozbiljno i čuo i razmislio o njemu da shvati da je ovo ipak 2020. godina 20. januar januar.Srbija će nastaviti da diže svoju ekonomsku stabilnost. Mora nastaviti da jača Vojsku jer smo rekli da hoćemo da budemo zemlja vojno neutralna, da ne zavisimo ni od koga. Da to nije rađeno u prethodnih osam godina, da je ostalo ono što je trebalo da nam sledi posle 2012. godine kako su ranije radili verovatno danas ne bi pričali ni o čemu drugom nego verovatno samo o tome kako raspodeljivati humanitarnu pomoć i kako građani Srbije da prežive bez posla, bez zdravstvene zaštite, bez mogućnosti da se školuju. Srećom to nije tako.Nije danas potpuno sve idealno, ali u odnosu na 2012. godinu daleko, daleko bolje. Ako ništa drugo u Srbiji je nekoliko stotina hiljada radnih mesta otvoreno. Na prste se mogu izbrojati radna mesta koja su prestala prestala da postoje od 2012. godine do danas.Građani Srbije imaju mnogo veći izbor kada je u pitanju rad, a kada je u pitanju školovanje tek o tome ne treba posebno govoriti. Vraćanje starih dobrih vrednosti gde se rad i poštenje ceni iznad svega je nešto što jeste deo rada vašeg ministarstva.Na šta želim da skrenem pažnju, uz maksimalnu podršku i ovom setu zakona, kao i svih onih zakona koje ste ranije predlagali u ovom domu jeste da još jednu ozbiljnu kategoriju morate da uvede kada su u pitanju učitelji, nastavnici, profesori, a pogotovo sada kada bude prilika da zasnuju stalni radni odnos, obzirom na ova dešavanja koja jesu. A to je koliko ko od njih voli posao kojim se bavi. Ne znam kako ćete to da izvedete.Da li će eksterno ocenjivanje biti dovoljan pokazatelj za tako nešto, ali svi mi stariji manje ili više znamo da je upravo to što su naši učitelji, naši nastavnici, naši profesori, pre svega voleli zanimanje kojim su se bavili nama bila bila osnovna stvar koja nam je bila podrška da što lakše, što lepše prođemo školske dane, naučimo nešto i da nadam se postanemo korektni i dobri ljudi koji znaju da cene rad i poštenje.Ovo je ozbiljan zadatak koji vas čeka očigledno u vrlo bliskoj budućnosti, u narednim danima i ja moram da vam kažem od toga koliko dobro proberete ljude koji vole da rade svoj posao i oni budu nagrađeni zbog svoje ljubavi koju imaju prema prosveti i prema učenicima kojima prenose znanje, zavisi i budućnost Srbije. Izbor nije lak. Iako ikako možemo da pomognemo tu smo. Hvala.

jednim među njima ili prvim među jednakima.Ja sam to voleo i volim i sada i da me onako pitate ono čuveno pitanje – jel bi ponovo, ponovo bih. I mnogo takvih ljudi znam koji su pod najgorim okolnostima to tako isto radili.Ja sam bio mlad direktor škole, 32, 33 godine i pamtim kada je bila plata u vreme Ante Markovića 1000 i nešto maraka. Odmah zatim dogodine je bila dve, tri, pet maraka i onaj ko je dobro radio, radio je dobro i za 1200 i za pet, a ko je radio loše, podjednako loše za iste pare, male ili je jako važno? Ko u prosveti radi, on mora da voli posao. Mora da voli. To drugačije ne može da se radi. Kako može da sprovodi vaspitnu funkciju ako ne voli decu i posao u prosveti? To mi je nespojivo.Dugo su samo oni čekali da dođu do izražaja. Imam veliku poverenje u Vladu, zato sam i deo nje, jer su pet povećanja bila. Čekamo platne razrede. Oni su napravljeni tako da svaki dobar nastavnik i učesnik u procesu može da očekuje da bude viđen i da napreduje. Onda ti alati trebaju da dođu. Sa jedne strane, poštujem entuzijazam i romantizam koji tu vlada, a sa druge strane poštujem i neki menadžerski profesionalizam. Tako da i tapšanje po ramenu, ali i spoljašnja motivacija su čudo.Kada napravite sistem da od ishoda učenja vašeg kandidata i prognoze i nezavisne ocene i onoga što uvodimo, kao što eksterna ocena postoji, zavisi koliko će svaka ustanova da dobije zvanja viših kategorija. Pa biraće direktora koji može da ih dovede do boljeg cilja. Neće da ga bira zato što će da im obeća nerad, kao što je bilo do sada i gde sada ima.Vratiću se na koleginicu iz Šapca koja je ukrala sedam miliona iz budžeta Srbije, jel to dozvoljeno? Toga imate još i prave od žene zvezdu, a 14 strana ima, inspekcijski nadzor i šta je sve tu prekršeno od zakona. Onda vi pričate o toj istoj Srbiji, o drugim stvarima.Volim da vodim polemiku kada mi se dozvoli, argumentima. Iza svake rečenice postoji apsolutni dokaz, pominjemo strategiju koja je utemeljena na odličnom akcionom planu i bitno je da se sprovede. Mislim da zaslužuju i prosvetni radnici i deca u Srbiji da se gledaju drugim očima. Još jednom vas molim, pogledajte bilborde po Beogradu i drugim gradovima,

Hvala.Pošto se više niko ne javlja za reč, saglasno članu 98. stavu 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 8. dnevnog reda.Sa ovim bismo danas završili sa radom.Nastavljamo sutra u 10.00 Hvala